Колеги, моля заемете местата си! Пристъпваме към работа. Продължаваме с дебата по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. По начина на водене, заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Председател, аз искам да Ви попитам Вас, а и колегите тук: Вие знаете ли изобщо къде се намираме в момента? Явно не знаете! Да Ви кажа: в Народното събрание, което, уважаеми господин Председател, работи по правилата от Правилника. Само че те за ГЕРБ изобщо не се спазват, те за ГЕРБ нямат абсолютно никакво значение. Може ли да се прекъсне пленарно заседание, да се свика Правната комисия, да се хвърлят едни текстове, които са уж обсъждани и сега се обсъждат наново без абсолютно да сме запознати с тях, без да имаме възможност да реагираме, без ей така, просто се хвърлят и ние сега тук трябва да ги обсъждаме наново, и трябва да вземем информирано решение, и да ги приемем за пет минути горе в Правната комисия? това не е нормално в една парламентарна република, но очевидно, ние не сме парламентарна република, а сме нещо много по-далече от това. Всичките текстове, които Вие тук предлагате и нашето предложение на парламентарната група

Аз Ви се карам изобщо да не допускате тези предложения, които бяха направени горе на Правната комисия, защото те са в абсолютен разрез с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Вие като председател следва да следите за неговото прилагане. Защото ето така се руши доверието в парламентаризма и в парламента в Република България. Защото за Вас Правилникът не значи абсолютно нищо. С оглед това да наложите тази диктатура и в секционните избирателни комисии, и в ЦИК – изобщо в изборния процес, защото Ви е страх какво ще се случи на тези избори. Може ли да идват парламентарни избори, Вие да си правите договорки тук цял ден, да искате да махнете

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, народни представители! Господин Председател, беше Ви направена процедура по начина на водене, забележка по начина, по който работи Народното събрание. Госпожа Караянчева много Вас говоря... е седнала на първия ред, защото и нея може би ще я бъде срам да води това заседание. Кажете ми в каква процедура сме в момента по гледането на Доклада на Правна комисия?

и изборни кодекси да се изпълняват от българските граждани? Как ще искаме да има авторитет Централната избирателна комисия, народните представители, избраните следствие на тези избори кандидати? Някой дава ли си сметка в тази зала какво правим? Има Правилник, за пореден път казвам, който господин Кирилов вероятно много добре познава, който е приет от това Народно събрание и той е закон в държавата. И Вие искате отново да покажете и, между другото, това се случва само когато Вие водите заседание, господин Председател.

защото те са ни изпратили тук и ние трябва да защитаваме законите, поне тези, които ние приемаме. А когато Правилникът сме го приели ние и там е казано как се приемат закони, на колко четения, в колко комисии, през какъв период може да се внася Докладът в комисията, нека да спазваме поне тези неща.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми… нямам право да се обръщам само към председателя. И ние тук сме по волята на българските избиратели, но те не са ни пратили тук да слушаме глупости и неспазване на закона с изречението: „Вие не спазвате закона!“, защото тук нямаше нищо от това, което е по начина на водене. И затова аз призовавам, господин Председател, когато за пореден път някой се опитва тук да си прави изказвания под формата на грубо нарушаване на нашия Правилник,

за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас по начина на водене. Това трети доклад ли е в момента? Какво е това, господин Марешки? „Някой“ съм аз и съм член на Правната комисия – това е Правилникът, и искам Вие или председателят, сигурно го имате и Вие, да прочетете въз основа на коя точка точно се предлага това решение. Да ставаш и да ми говориш, че някой твърди, че се нарушава Правилникът, ние не сме „някой“ и си имаме лица. Станахме преди малко от Правната комисия и си тръгнахме, защото след пълното безумие в 00,30 ч. да гледаме втория текст… ВЕСЕЛИН Законодателният процес се ръководи от нашето ръководство на Народното събрание и затова се обръщам към него. Правната комисия дали се състои, какво тя представя, кой текст ще се докладва се решава от ръководството – от Вас, господин Председател, и от Вас, господин Заместник-председател. Така че, ангро да се говори, че някой нарушава… В момента се нарушава драстично не законът, нарушава се цялото право и това е поредният момент, в който бавно и последователно вървим към тирания.

Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. Представянето на Доклада на Правната комисия се извършва от председателя на Комисията, аз нямам в случая...

във връзка с прекъсването, докладвам на Вашето внимание следните обстоятелства: проведохме извънредно заседание на Комисията по правни въпроси.

Сега ще Ви кажа какво правим, тъй като представителите на „БСП за България“ напуснаха Комисията, явно, господин Председател, трябва и на Вас да Ви кажа какво правим

Въпреки че колегите напуснаха, аз направих предложение, което произхождаше от директора на дирекция ГРАО и обсъдихме… Не, искам да кажа, че въпреки гласуването, не беше подкрепено по никакъв начин Вашето предложение при обсъждането от Правната комисия, така че в Доклада допълнителен, тук уточнявам за господин Милков,

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Трябваше да припомните и може би не е късно да го направите на народните представители, които възразяват срещу това, че има допълнителен доклад, срещу това, че той не е готов, и така нататък – допълнително проведено заседание. Първо, че провеждане на допълнителни извънредни заседания на комисиите, когато в хода на второ четене възникнат проблеми, са практика в работата на българския парламент, при това многократна практика. Второ, когато Докладът не е готов, точката, за която се отнасят споровете и за която се отнася допълнителният доклад се отлага и тя се гледа, когато докладът е готов, както се прави и извънредното заседание по точки, по които е имало спорове и са отложени, така че няма нищо неизвънредно. Много Ви моля да не допускате да се истеризира, няма да работим три дни само по само по процедурни въпроси, особено когато те нямат основание. Когато имат е друго нещо. Докладът, когато бъде готов, ще бъде гледана съответната точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Госпожа Янкова

но ние – членовете, нямаме нищо пред себе си. В момента е 13,40 ч., споделихте, че след 15 минути ще имаме възможност да имаме нещо в ръцете си в работен режим. Тъй като виждам напрегнати членовете на Правната комисия, поради физическата изтощеност и невъзможност да работят, след 15 минути е 13,55 ч., за да не изнасилваме и за да не изпадаме в неприятна ситуация, аз предлагам да отложим днешното гледане на изменението и допълнението на това. Уважаеми колеги, изборите какво означават? Доверие и добри правила. Доверието на гражданите още сега да го истеризираме с изкривени правила, това няма да говори добре за нас – членовете на парламента. Хайде да прекратим заседанието! Да отиде Правната комисия да поспи, след това да направи нормален доклад за второ четене, ако има нещо друго да ни предложи. Това не е полезно за доверието на българските граждани и за самия Изборен кодекс, който гледаме. Правя предложение, господин Председател, заседанието да бъде прекратено в частта за Изборния кодекс, докато ние имаме възможности да бъдем с добри с добри документи, с добри доклади, които да можем да гласуваме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Преди да Ви дам думата, ще подложа на гласуване процедурното…

Докато изчакваме – процедурно предложение господин Иванов, след което господин… (Реплики

Николай Тишев

предложи точка 1 да стане точка 2, а не е казал, че е против това предложение и Вие не дадохте думата на парламентарната група да направи обратно предложение. Не знам защо искате непрекъснато да се нарушава Правилникът. Кажете ми какво Ви пречи да дадете думата за обратно предложение, да го подложите на гласуване и след това предложението на господин Генов между първо и второ гласуване? Не мога да разбера защо днес Председателството, начело с господин Марешки, непрекъснато се опитвате да нарушавате Правилника Господин Свиленски! ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не мога да разбера защо го правите?! Предложението ми в момента е за прегласуване на предложението на господин Станислав Иванов, тъй като аз не можах да гласувам, незнаейки какво Вие подлагате на гласуване.

Явно не сте разбрали, затова сега ще Ви се изясни ситуацията. Моля, режим на прегласуване, а после ще обясним и на господин Генов какво точно направи като предложение.

Госпожо Председател, по начина на водене. Не трябваше да приемате предложението на господин Генов, защото е неправилно направено. Когато тече дебат по една точка, не може да се предлага смяна реда на точките. Акуратното и точно предложение е: моля да бъде подложено на гласуване прекратяване на дебата по тази точка и след това

не можах да формулирам предложението както трябва. Така че използвам момента да го направя наново по начина, който господин Цонев даде своя съвет, за което му благодаря.

нека да бъдем сериозни! Това, което заявявате от парламентарната трибуна, не е сериозно. Моля Ви, нека да бъдем сериозни и да се върнем към процедурите. Точно така, абсолютно сериозно, уважаема госпожо Председател! Вие заявихте да продължим с второто четене. Няма как да продължим с второто четене, когато нямаме доклад. Нито един от колегите няма доклад пред себе си на Правната комисия. Това, което Правната комисия направи горе, не бяха редакционни поправки, уважаеми господин Цонев. Това са все нови текстове

нито един от колегите няма доклада за второ четене. Няма как да продължим. Затова колегата Манол Генов направи предложение да прекратим дебата по първа точка от днешната програма и да преминем на втора Поне да се раздадат докладите, ако не друго. Благодаря.

„§ … В чл. 57, ал. 1 в т. 21 запетаята след думата „България“ се заменя със съюза „и“, а думите „и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове“ се заличават.“

Да, разбира се, но в момента нямаме доклада. След като дойде докладът, ще се върнем на този член. Изказвания по

Госпожо Председател, само напомням как приключихме заседанието на Народното събрание преди почивката.

В нито един от изразите, които направихте, нямаше изявление от ръководството, че ще прекратим разискванията по тази точка и че трябва да гласуваме това прекратяване и тогава да преминем към следващите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах, господин Ерменков. Коректна е Вашата забележка.

и по допълнителния доклад не се приема. Това няма връзка с резистентността и неучастието на членовете от БСП в извънредното заседание на Комисията по правни въпроси. Уточних, че въпреки това сме разисквали добросъвестно това предложение. Не намерихме решение и по тази причина имаме два варианта: единият вариант е да повторим дебатите от Правната комисия тук и да завършим гласуването,

да отложим гласуването по това предложение, като, пак казвам, в доклада, който ще подпиша, по това предложение нямаме подкрепа от Комисията: 10 гласа бяха „против“, без „за“ и „въздържал се“. Нямаше ги на заседанието колегите от БСП и коалиция. Както Вие казвате, третият вариант е да прекратим дебатите, ако никой не желае да се изказва повече, защото ние бяхме изчерпателни в Комисията, въпреки че заседанието беше извънредно, и да пристъпим към гласуване. Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, а когато възобновим дебата,

Аз знам какво искам. Точно това предложи: три неща. В момента сме в хипотеза на обсъждане по внесения доклад, който от 9,30 ч. ни стои на банките. Това обсъждаме. Кажете как сега,

по чл. 57 и това трябва да се обсъжда в момента. Няма значение какви заседания сте провеждали в почивката, какво сте се договаряли, какво сте се разбирали. Това са Ваши вътрешнокоалиционни споразумения.

Госпожо Председател, аз в предната процедура Ви обясних кой е редът, по който трябва да се движим, при положение че има прекъсване на заседанието, свикване на извънредно заседание на Комисия, изготвяне на нов доклад. И този ред е: трябваше да се направи, и аз сега правя това предложение процедурно за отлагане разискванията и гласуването по по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители относно създаване на нов параграф, който касае чл. 57 и така нататък. Отлагане до внасяне на допълнителния доклад. Когато допълнителният доклад влезе и народните представители се запознаят, започваме пак дебата и тогава е гласуването. Процедурата ми е: отлагане

Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев – това, което беше и моето предложение, и затова продължихме да четем с предложението на господин Свиленски. Подлагам го на гласуване в момента. Ще Ви помоля, колеги, да внимавате повече какво се говори от парламентарната трибуна.

е прието. Тъй като госпожа Александрова прочете предложението на господин Свиленски и група народни представители, което Комисията не подкрепя, продължаваме с дебатите по този нов параграф, който предлагат народните представители. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители.

Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 58, ал. 1 след думите „Решенията на Централната избирателна комисия“ се добавя „по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много от предложенията, направени между първо и второ четене от колежката Александрова, според мен попадат в една хипотеза на нашия Правилник, а именно: предложения, които противоречат на принципите и обхвата на законопроект, приет на първо четене, не се разглеждат и не се гласуват. Безспорен пример е този текст. Никъде в първо четене на Законопроекта Народното събрание не се е произнасяло да се ограничава възможността за обжалване актовете на Централната избирателна комисия. Към момента в действащия Закон съществува обща възможност, комисия подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Какво виждаме в момента? Едно предложение между първо и второ четене на колежката,

Но вчера в Правната комисия бяхме свидетели за това, което говори и колегата Божанков. Седейки, гледайки и говорейки, аргументите на колегите, които разшириха от 11 до 18 да бъдат тези точки, бяха: да, това е важно, това не е важно. Колеги, става дума за легитимността на всеки един избор – как хората го възприемат. Възможността да обжалваш акт на Централната избирателна комисия и да получиш правосъдие от Върховния административен Когато ти от 48 точки ограничиш възможността на хората да оспорват до 11 или съответно до 18, това по никакъв начин не помага хората да ни възприемат като легитимни народни представители, а Вас като легитимни управляващи. Твърдо сме против този текст и, пак казвам, господин Председател,

Не виждам. Други изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 2 с текст съгласно предложението на Комисията. Моля, режим на гласуване

и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

„§ 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“. 2. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Господин Кирилов, заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, започвам с предложение по процедура за разделно гласуване на т. 1 и

която е преминала 4-процентовата граница при изборите за народни представители в българския парламент, следва да има възможност да има поне по един член в избирателните комисии. Изразявам резерва по отношение на т. 2, която е по отношение на представителството в избирателните комисии, тук конкретно в тази разпоредба на районните избирателни комисии, на представители на тези партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република с оглед и конкретната ситуация, преди предстоящи избори за представители в Европейския парламент, не е уместно да дискутираме този въпрос. Подчертавам иначе, че подкрепям предложението на колегите от Политическа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

Ерменков. (Реплика: „Риза!“) Това го разбрах за ризата, ще Ви компенсирам за грешката във фамилията. Но, за съжаление, пак не сте разбрали – Вие повторихте всъщност това, което аз казах. Първо, не иде реч за ЦИК, нормата е за районните избирателни комисии. да изключим алинеи 6, 7 и 8, за да могат представители на партии, които са спечелили евроизбори, да имат такива представители, тоест да участват в районните избирателни комисии. Аз и колегите от нашата парламентарна група вчера в гласуването в Правната комисия подкрепихме изцяло предложението на колегите от „Воля“ за т. 1. Това Това е: „Всяка – и най-малката – парламентарна група в българския парламент да има право на поне един член – в конкретния случай тук – в районните избирателни комисии.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Други изказвания?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

което подлежи на обжалване по реда на Кодекса.“ И това ли по принцип сте подкрепили? Питам Ви, защото това е интересно изречение. Ако и това сте подкрепили по принцип, значи Вие въвеждате в българското право освен това, за което ние отдавна се борим – за мълчаливото съгласие, Вие в момента въвеждате новия принцип „мълчалив отказ“. Много ми е интересно как го правите това нещо, когато сте съгласни по принцип. Може би в доклада трябваше да запишете, че по принцип приемате, но не сте съгласни с еди-кое си изречение, защото иначе става много интересно. Имате право като Комисия да го правите. Иначе това, което предлагате – когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Кодекса – това означава, че когато няма мнозинство, решението задължително е „отхвърляне“

Не виждам. Господин Ерменков, аз не откривам изречението, което цитирахте, в текста, предложен от Комисията. (Уточнения.)

за създаване на нов параграф: „В чл. 72, т. 27 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“ Изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители. Гласували

Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения второ районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“ 2. В ал. 2 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния съд“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашите възражения в този текст са свързани с това, че провеждането на избори е процес от национално значение, най-важният за целия демократичен процес. И когато говорим за толкова важни дела, естествено Върховният съд трябва да ги разглежда. Те не са толкова много на брой. Замяната му със „съответния съд“ за нас крие рискове.

Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Милков. Уважаеми господин Председател, уважаем колеги! Според нас отново между първо и второ четене се предложи този текст. Правя уговорката, че това е недопустимо по нашия Правилник. Говорим за Говорим за избори на народни представители. Районната избирателна комисия има някакво решение. То се оспорва, но, да кажем, че Централната избирателна комисия го потвърждава. Жалбата срещу това до момента отива във Върховния административен съд. Защо? Защото Народното събрание е централен орган, заседава в София и въпреки че изборите се провеждат по места, този народен представител е член на това Народно събрание, което заседава тук.

когато Централната избирателна комисия потвърди решението на РИК, ние да го върнем обратно в региона, който е създал в оспорващия вярата, че нещо е нередно. Аз не твърдя, че е нередно или не – има жалба. И връщаме решението да се постанови обратно в региона, който е създал спор. И стигаме отново до легитимността на властта и как хората, които обжалват даден избор или решение на РИК,

Уважаеми господин Председател, репликата ми е следната: изненадах се от твърдението на колегата Милков, че при оспорване на избор на народен представител спорът е подсъден на административните съдилища. При тези спорове колегата Милков би следвало да знае, че обжалването е пред Конституционния съд на Република България, както и при изборите за президент и вицепрезидент. Пояснявам, и вицепрезидент. Пояснявам, че тези промени са резултат от цялостната реформа, която направихме в Административнопроцесуалния кодекс. Както при всички други обжалвания, следва се подсъдността по органа. Имаме решение на Общинската избирателна комисия или на РИК. Това решение е прегледано от Централната избирателна комисия. Напълно е логично подсъдността му да бъде по основен орган, тоест да бъде на нивото на районните избирателни комисии и на общинската избирателна комисия, тоест в района на действие на съответния административен съд. Подчертавам и сигурно забелязвате, че в тези случаи сме дали особена компетентност на малките административни съдилища, особен състав. Дали сме,

Няма. Господин Милков – дуплика.

изобщо на административното право. Смятам, че бях ясен. А дали е правилно и дали са сбъркали законодателите преди нас, когато са казали, че спорът на Районната избирателна комисия е решението, макар и по общите административни принципи да трябва това решение да се оспорва пред съответния административен съд – тук е прав колегата, но това какво е? Ние провеждаме избори и Районната избирателна комисия приема плеяда от решения във връзка с тях. За да се осигури легитимността на тези избори и хората да ги приемат,

Вие ще загубите вярата на хората, че този избор е легитимен. Това е основният ми аргумент, а не че административните съдии са нещо счупени или че априори не трябва да се вярва. Въпросът е отношението на хората.

Процедура? Имате думата за процедура, уважаема госпожо Танева.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Десислава Танева. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със същите мотиви, с които малко по-рано гласувахме аналогичен текст, правя предложение трите точки да бъдат гласувани поотделно, защото не считам, че ако някой – както сега виждам, че има опити да се защитават интересите на хора, които имат европредставители – има един европредставител, може да има представители във всяка една комисия, а парламентарно представена партия, получила доверието на българските граждани, няма такова право. Затова предлагам трите точки да бъдат гласувани поотделно.

Има ли реплики към изказването? Не виждам. Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване, първо,

За тези, които не са били достатъчно внимателни и не са разбрали, обсъждаме и гласуваме § 4 в Доклада на Комисията, който е представен. Предложението на Комисията е този текст да не се подкрепя, а предложението на господин Марешки беше за разделно гласуване на трите точки в параграфа. В момента гласуваме т. 1 на § 4 по Основния доклад на Комисията. Гласували

по Доклада на Комисията. Предложението на Комисията е да не се подкрепя предложението в т. 2.

ще гласуваме т. 3 – предложение за § 4. Припомням, че Комисията предлага да не се подкрепя текстът на вносителя и целият параграф да бъде отхвърлен, включително т. 3, която гласуваме сега по предложението за разделно гласуване на господин Марешки.

Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 5:

10: „10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;“. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли изказвания по предложението на народните представители Георги Свиленски и група народни представители, неподкрепено от Комисията?

Предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители: „Създава се § ...: „§ ... В чл. 87, ал. 1, т. 33 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Христиан Митев

изречения второ и трето: “Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Уважаема госпожо Председател, моля за прегласуване, тъй като не можах да гласувам, а освен това мисля, че колегите не успяха да разберат така поставеното за гласуване предложение. Вие поставихте на гласуване, както е по Правилник – „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен“. Моята воля по това гласуване, ако можех да гласувам във времето за гласуване, щеше да бъде „против“. Подкрепям текста на вносителя за ал. 6 на чл. 92.

Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с процедура по начина на водене, защото позволихте на господин Кирилов не да направи процедура за прегласуване, а да обоснове, макар и неразбираемо, своята воля. Тази воля е отразена по един начин в Доклада. Той каза втори, дава сигнал да гласуват по трети. Разбира се, това не е Ваша грешка, а грешка на метода на работа, но не му позволявайте да злоупотребява с процедура, в която просто трябваше да каже, че не е успял да гласува. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Зарков, прав сте донякъде. Но нека все пак да не предпоставяме това, че волята на господин Кирилов е воля и на цялата Комисия. Ето защо, понеже все пак се аргументира, че не е успял да гласува, подлагам на прегласуване

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 6а: „§ 6а. В чл. 95 съюзът „и“ след думата „избор“ се заменя със запетая, а накрая на изречението се добавя „и имат придобито средно образование“.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

на членовете на секционните избирателни комисии. Ценз има за районните, за общинските, разбира се, за Централната избирателна комисия и считаме, че минимален такъв ценз, който може да е придобитото средно образование, трябва да има и за членове на Това се подразбира от простия факт, че тези хора броят, пишат протоколи, но и чл. 100 на Изборния кодекс предвижда сериозни правомощия по осъществяване дейностите при прилагане на Кодекса и свързаните с него нормативни актове. Струва ми се, че минималното изискване на средно образование е минимумът човек да разбере този Кодекс, още повече с издевателствата, които му се случват и днес. Напълно логично предлагаме да въведем този минимален образователен ценз за членовете на секционни избирателни комисии. Благодаря Ви, господин Зарков. Има ли реплики? Няма желаещи за реплики. Има ли други изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Има ли изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за не-подкрепа на текста на вносителя и отпадане на § 8 по доклада на Комисията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по § 9 по отношение на чл. 107, ал. 5, за да заявя, че подкрепям текста на вносителя. При гласуването в Комисията по правни въпроси се постигна резултат:

ЦИК, РИК и ОИК възприехме този принцип по отношение на всяка парламентарно представена партия и коалиция. По тази причина предлагам да бъдем последователни, в този случай да следваме този принцип.

Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Господин Кирилов, много Ви моля,

предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители: „Създава се нов параграф: „В чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“ Комисията не подкрепя предложението. Това е основният доклад – докладът, който Ви е раздаден тази сутрин, на страница 10.

Да, гласувахме предложението на Комисията по Доклада на Комисията. Коя парламентарна група как е гласувала, това е решение на самата група. Заповядайте за процедура, господин Кирилов. народни представители! Обръщам се към Вас – не съм чул как ме напътвате на коя парламентарна група какво да обяснявам, но заявявам следното. При положение че гласуването в залата отхвърля предложението на Комисията по отношение на основния текст, би следвало да подложите на гласуване основния текст, за да бъде приет. Съгласни сте! Това ми е бележката по този параграф и по предходния, когато също обосновах различно гласуване с оглед решението на Комисията. Благодаря

Уважаеми народни представители, поради промяна по основния доклад – имам предвид доклада, раздаден тази сутрин, и отхвърляне на предложения на Комисията, сега ще подложа на гласуване §

Гласували 135 народни представители: за 90, против 41, въздържали се 4. Предложението е прието. Гласуваме и § 6 по текст на вносител, след което ще се върнем към разискванията на предложението на госпожа Гергана Стефанова. Гласуваме § 6 по вносител.

Предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители: „Създава се § ...: „§ ... В чл. 87, ал. 1, т. 33 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“ Комисията не подкрепя предложението. Има ли изказвания? Няма. Уважаеми народни представители, гласуваме предложението на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, взимам думата относно предложението на парламентарната група на „Движението за права и свободи“, което касае чл. 181, ал. 2, където предлагаме да се добави изречение второ със следното съдържание: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“ Макар че България е пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., уважаеми колеги, днес, дванадесет години по-късно, има рестриктивни текстове, които ограничават правата на стотици хиляди български граждани, а именно по време на предизборна кампания да се води кампания на език, различен от български език. Ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че майчиният език е свещено право на всеки един български гражданин от своето раждане. Това право не бива и не може да се оспорва или поставя под съмнение. За нас няма нищо по-естествено да се отправят политически послания на езика, който хората по-добре разбират, в която и да е страна в света, включително и в нашата родина България. Уважаеми колеги, само след една седмица – на 21 февруари, ще честваме Международния ден на майчиния език, който е обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г. и се чества всяка година от 2000-та година насам и има една единствена цел, а именно насърчаване на езиковото и културно многообразие. Освен това, уважаеми колеги, има резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно многоезичието като преимущество за Европа и обща отговорност на всички страни членки на Общността Европейска резолюция, която утвърждава спазването на принципа на езиковата равнопоставеност между хората. Затова ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че с основното човешко право за агитация на майчин език по време на предизборна кампания и колегите от ГЕРБ, и колегите от БСП, разбира се, по-лесно биха могли да разяснят и да представят своите предизборни програми, приоритети и платформи, с които се явяват на избори, именно за това считаме, че с правото за разясняване на майчин език се улеснява изборът на всеки един български гражданин за това как да упражни своя вот. Не приемаме, разбира се, с нормативни антиконституционни актове да се забранява на избирателя да се възползва от своето право да може свободно да прецени коя политическа сила отговаря на неговия мироглед и свободно възприятие. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания

Уважаеми колеги народни представители! Пак искам да обърна внимание на текстовете на нашата Конституция, да изходим от Конституцията и да спазваме Конституцията, както сме се клели тук в тази зала. В чл. 3 от Конституцията е казано, че официалният език в Република България е българският, но не единственият

„Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.“ Уважаеми колеги, в чл. 5, ал. 1 е написано: „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.“ Веднага след това в ал. 4 обаче е написано: „Международни договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство“. народни представители, заедно с Договора за присъединяването ни в Европейския съюз, който е ратифициран, ние сме се съгласили да правим общи избори в Европейския съюз, съгласно Директива 109, където е казано, че за местни власти в изборите европейските граждани могат да гласуват там, където им е адресната регистрация, независимо дали са граждани, или не, на съответната държава. Освен че могат да гласуват, те могат да бъдат и кандидати, в българските избори за местна власт могат да участват небългарски граждани, граждани от Европейския съюз. Ние ги задължаваме да говорят единствено и само на български език по време на кампания. Следващото нещо, което е казано в Директивата, също е интересно. В изборите за членове на Европейския парламент от съответните държави могат да участват и не-граждани на тези държави. Пример давам с ГЕРБ. Да речем, в листата за евроизбори водач на листата – като пример го давам и соча, господин Вебер е водачът на листата на ГЕРБ и Вие задължавате той да води кампания на български език. В Директивата е казано, че не е задължително да са български граждани, достатъчно е да имат адрес и българските граждани, които живеят в Европейския съюз, имат това право да избират. Неслучайно ще видим и в други текстове – подават декларации, че участват само веднъж на съответните избори, могат да избират, да речем, членове за Европейския парламент от Германия или членове за Европейския парламент от България. Имат това право. Уважаеми колеги, аз Ви призовавам не с емоция, а с разум да подкрепим направеното предложение от „Движението за права и свободи“, което гласи, че когато се говори на друг език, освен българския,

Заповядайте, господин Хамид, някои колеги са прави в залата и не успяха да гласуват, затова искам прегласуване. Моля тези колеги да не забравят, както и всички останали, че това е гореща препоръка на Съвета на Европа и не се учудвайте, ако не отпадне Механизмът за постмониторинг тази година.

Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в него в изречение второ думите „с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58“ се заличават и се създават изречения трето и четвърто: „Решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.

от 14 февруари 2019 г. за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19 декември 2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23 февруари 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16 ноември 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.

Заповядайте, уважаема госпожо Саватева. ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да мотивирам накратко нашето предложение. Предложението да отпадне забраната за публикуване и огласяване на социологически проучвания и допитвания в деня за размисъл и в самия изборен ден е продиктувано от една категорична тенденция, която се забелязва през последните години това е нарастващото влияние на социалните мрежи. Социалните мрежи се явяват една паралелна платформа за огласяване на информация, която не попада в регулация така, както попадат електронните медии, сайтовете, радиата, телевизиите. Вие много добре знаете, че през последните години, когато има избори, ние ставаме свидетели на следния парадокс. В отделни сайтове, както в радиата и телевизиите, не се обявяват директно резултати от допитвания и проучвания, като се използват иносказателни изрази и алегории, докато докато в социалните мрежи – в България е популярен Фейсбук, се появяват резултатите, както се казва „едно към едно“, имам предвид резултатите от тези социологически проучвания. Този въпрос беше широко дискутиран в Комисията. Той наистина е доста дискусионен. Изразиха се много мнения „за” и „против“. Като вносители сме убедени, че нашите аргументи са сериозни, защото логиката на Закона е да следва тенденциите в действителността такива, каквито са. Тук не става въпрос за заобикаляне на Закона, не става въпрос за закононарушение, а става въпрос за фактическа обстановка, която не може да се промени от сега съществуващата нормативна и законова база. Посочвам този аргумент на първо място, но ще посоча и втори аргумент, че идеята за тази промяна дойде от самите медии, от една основна медия, подкрепена от още 14, тоест ние като вносители сме се вслушали в гласа на една професионална общност, която работи на терен и най-добре познава тези отношения и която и на тези избори, ако нашето предложение не се приеме, ще бъде принудена отново да изпада в почти комични почти комични ситуации и да лицемерничи, когато обявява социологически проучвания. Приемайки това предложение, припознавайки го, ние направихме съответните консултации с юристи и със социолози и една голяма част от тях, включително и социолозите, намериха нашето предложение за доста разумно и за доста честно по отношение на самите избиратели, защото самите избиратели имат право да получават информацията такава, каквато е, а не да я получават по някакви сиви пътеки. В крайна сметка, колкото е по-голямо пространството за коректната, за проверената, за вярната информация, толкова по-малко остава пространството за информацията, която има неясен източник, както често се случва в изборния ден, вече Ви дадох примери. И на трето място, постарахме се да проучим каква е международната практика. Тя е доста разнообразна, но мога да Ви кажа, че сред европейските страни има доста държави, които нямат ограничение за огласяване на социологически проучвания, както в деня на избори, така и в деня за размисъл. Това са Нидерландия, Финландия, Белгия, Австрия, Словения. Няма значение какво ще бъде гласуването, защото за мен като вносител е важно, и за моите колеги, надявам се, че дебатът по една остра тема беше вдигнат, така да се каже, на парламентарно ниво и този въпрос беше поставен и се обсъжда в пленарната зала. Аз съм убедена, че това е стъпка към едно друго мислене и към узряване на общото мнение тази социология в крайна сметка да бъде нормално огласена в изборния ден. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Реплика – господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Една кратка реплика, въпреки че то тук пише: „Допълнителен доклад“ и той май не е допълнителен, а съвсем нов си е, както и да е. Уважаеми вносители на това предложение, след като сте направили предложение да се оповестяват резултатите от изборите и социологическите проучвания в изборния ден, трябваше да направите според мен и предложение да отпадне и денят за размисъл. То просто няма нужда от него. За какво ни е този ден за размисъл? Този ден за размисъл се дава на всеки един гражданин, на всеки един, имащ право на глас, за да може свободно, спокойно да помисли за кого и как да гласува, а Вие с разкриването, с даването на възможност за социологически проучвания в медиите, естествено, че медиите ще са „за“! Естествено, че социолозите ще са „за“! Медиите ще имат гледаемост, социолозите ще имат работа и в изборния ден, но ние въведохме това ограничение именно с оглед да не се влияе в изборния процес, и то в изборния ден, защото това пряко влияе върху изборния процес. Знаете, че има конформистки нагласи, конформистки вот и затова се правят и тези социологически проучвания. Затова и преди самите избори се правят много социологически проучвания с различни резултати, според това кой е заплатил на съответната агенция, естествено агенцията дава в големи проценти над реалния резултат, който биха получили съответната партия или коалиция. Ето защо

и това е нещо съвсем нормално. Иначе, останалото би означавало в деня на гласуване, да се провежда на практика предизборна агитация и Вие това искате. Естествено,

Уважаема госпожо Саватева, проблемът, който Вие поставихте, нито е така остър, както твърдите, нито е актуален. Другото, което мен ме смущава, е Вашето изказване, че в изборния ден медиите са търсели други начини да подскажат, хайде така да го наречем, изборния резултат, което мен ме навява на една друга мисъл, че Вие всъщност от трибуната на Народното събрание, заедно с тези, които сте осъждали, търсите други начини да нарушите закона. И за да не Ви се налага повече да го нарушавате този закон, искате да го облечете в една законова норма, в правна норма и ние да Ви улесним и да не Ви се налага да мислите за други начини. От друга страна, както каза господин Попов, в деня на изборите да се съобщава изборният резултат е начин за формиране на обществен натиск, че определена политическа сила вече печели изборите. Това какво означава – другите да се мобилизират, или да се предават? Особено мобилизиращо ще действа по отношение на работодатели и на други хора, които са в някаква зависимост от съответната управляваща сила. Считам, че не е редно българският парламент да търси начини и възможности на определени хора да им се дава възможност да заобикалят закона. Благодаря Ви.

Добре, могат да бъдат оповестявани социологически проучвания – Вие всъщност насочвате вниманието към един много съществен въпрос: какво е социологията? Дали става въпрос за наука, която безпристрастно трябва да направи проучванията и да даде едни резултати, или става въпрос за агитация? Ако приемем, че социологията е наука, тогава не става въпрос за агитация в деня за размисъл, що се отнася до обявяването, че се търсят някакви междинни варианти, това е факт. Ние не се опитваме да го правим, просто се върнете години назад и вижте какво се случва, когато има избори. Не зависи от моето и Вашето желание. То се случва. Нашата единствена цел е да официализираме това, което се случва, защото оповестяването е факт и сега, когато има създаден регламент и това се официализира, агенциите ще излизат с имената си и ще носят отговорност за това, което съобщават. Когато този регламент не е изчистен, възможността за дезинформация е много по-голяма. По отношение на господин Байчев – няма да коментирам това, че въпросът не е нито остър, нито актуален. Според мен това е нелепо. Не си струва да се коментира. Самият факт, че сега сме тук и дискутираме в рамките на дебатите за Изборния кодекс въпроса за социологията, опровергава неговото твърдение. повторя това, което казах и в изложението си: целта на предложението е да се елиминира една неравнопоставеност между социалните мрежи и между традиционните медии. Имаше реплики по време на обсъждането, че всъщност регулаторните органи не си вършат работата. Фейсбук не е медийна услуга и не подлежи на такава такава регулация, тоест един официален сайт може в самата си платформа да не публикува нищо или да пусне червено трабантче и син мерцедес, но в профила си във Фейсбук

Във връзка с така предложените промени в Изборния кодекс от уважаемата госпожа Саватева и група народни представители – остро възразявам по начина и подхода, по който са направени тези предложения, тъй като те са направени в 12 без пет, метафорично казано. Едва ли имате основание да говорите от името и на агенции, които правят социологически проучвания, и на медиите. Ако искахте да направите тези проучвания с широка обществена подкрепа, то щяхте да го обявите много по-рано, може би в предложението, което се направи на първо четене. Сега говорите от името, имагинерно, разбира се, на общности. Ще проличи дали това е политическо решение на ръководството на Политическа партия ГЕРБ, маскирано, както между другото, и много от другите Ви предложения, като предложение на народни представители. Явно след националното съвещание на ГЕРБ и речта на господин Цветанов, ръководството на ГЕРБ всъщност осъзна, че предстоящата кампания за представители, за членове на Европейския парламент е твърде кратка. Има празници, има много почивни дни и искате да компенсирате възможността за агитация, възможността за манипулация на общественото мнение. С какво досега действащите текстове Ви накараха да направите предложение за изменението им? Говорите за социология. Всъщност става въпрос за проучвания. Говорите за отговорност. Кой носи отговорност, когато представя на обществеността проучвания? И последните социологически проучвания показаха много голяма голяма разлика в нагласите и в зависимост от това кой е възложител на проучванията или се притеснихте, че българските граждани в деня за размисъл, и в деня, в който гласуват, може да направят своя избор, който не Ви устройва? Това, че предлагате социологически проучвания да бъдат обявявани в последния момент, в последните часове, в които се гласува, мисля, че е укоримо, и ще доведе до изкривяване по отношение на информацията към тези, които свободно трябва да направят своя избор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Реплики?

До известна степен разбирам мотивите на вносителите. Като човек, който винаги е бил сторонник на свободата на словото, на свободата на изразяването, бих подкрепил едни такива текстове, ако те касаят наистина медиите. Аз мисля, че тук в двата текста, които се предлагат, в двете предложения на колежката Саватева, те не касаят медиите. Те касаят нещо съвсем друго – социологията в изборния ден, а така въобще – социологическите изследвания. Разбирам и ситуацията, която е от няколко години назад, когато оповестяване на резултати от социологически агенции от допитвания се изразяват по една или друга не много акуратна и дори смешна форма. И това е разбираемо. Тук Тук именно след време ще гледаме едно съотношение между личните данни, накърнимостта на личното пространство и свободата на словото, и свободата на изразяване. Тогава се питам: каква позиция бихме заели, ако тук приемем позицията на пълна свобода на словото, на публикуване и без никакви ограничения на социологически изследвания, не говоря дали те са манипулирани или не? Това не е въпрос на дискусията, затова може би трябва да подходим по-внимателно на този етап от тази публикация. Всяко едно оповестяване на социологически изследвания би довело до нарушаване на личното пространство на хората, както биха заявили те след време, при гледането на една друга точка, но да не влизам там. И нещо друго, вижте първо чл. 204. Ако се отмени алинея 3, членът добива една такава форма, която може да се каже, че анкетьорите, които са пред секциите, могат да обявяват резултатите, които те придобиват във всяка една секция, ако го няма този член. Благодаря Ви за вниманието.

аз ще потвърдя нещо: тук не става въпрос за оповестяване и неоповестяване на социологически проучвания и допитвания. Те в момента също са факт и сега го има. Въпросът е за официално и нелегално оповестяване. Идеята е това, което в момента нелегално се оповестява, да се оповестява официално и да има тежест. Що се отнася дали предложението е на медиите, или е някакво скрито предложение (показва), това е писмото, което аз получих на 19 април 2017 г., и то е подписано от 15 медии. Това писмо получиха поне още десетима народни представители. Просто го съхраних и когато беше отворен Изборният кодекс, консултирахме се с юристи и направихме съответните предложения за промени. Те абсолютно съвпадат

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Саватева! Съвсем кратко: тук наистина трябва да се търси някакъв баланс. Голяма част от медиите също така искат да спечелят повече медийно пространство, използвайки една от най-щекотливите теми, каквито са изборите. Борбата там е също за пазарен дял и за постигане на резултати, които ще бъдат, така да се каже, осребрени от медиите по-късно, в последствие. Това именно е една от причините – не исках да го казвам в изказването, постига се в други страни именно поради този начин – за съживяване на медийното пространство, притиснато от интернет, от Фейсбук, и от други форми на общуване. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване представеното Ви предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители.

представители.) Моля, отменете гласуването. Отново подлагам на гласуване представеното Ви предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители,

Гласували 132 народни представители: за 6, против 62, въздържали се 64. Предложението не е прието. Моля, продължете с представянето на текстовете, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, продължаваме по Допълнителния доклад с предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители:

От основния доклад, уважаеми господин Председател, Комисията предлага да се създаде нов § 10. Тук

Имате думата за изказване, уважаема госпожо Нинова. Уважаеми български граждани! Обръщам се към Вас, както е традиционно в последните няколко месеца, защото с управляващото мнозинство няма никакъв диалог и никакво разбирателство и няма смисъл да се говори с хора, които днес Ви дадоха няколко драстични примера за това какво не е български парламент, как не се погазва, не трябва да се погазва българското законодателство. Така че и днес традиционно обръщението ми е към Вас, а не към тях. Този текст, който сега ще обсъждаме и гласуваме, е първият от няколко, които касаят машинното гласуване. Припомням, че през 2014 г. беше въведено машинното гласуване в Изборния кодекс с пътна карта през 2019 г., тоест сега да имаме напълно осигурено такова във всяка изборна секция в България. Вместо да се случи, днес сме свидетели на опит това модерно и съвременно постижение на българското изборно законодателство да бъде редуцирано или отменено. се защо, след като по уверение от председателя на Бюджетната комисия има пари в бюджета за машини, след като има технически възможности за тях, защо пет години ги няма? Защото управляващите от ГЕРБ искат да Ви подменят гласа; защото машинното гласуване е гаранция за честен вот, а те не искат такъв; защото ГЕРБ се готвят да фалшифицират изборите през 2019

вече не може да обжалвате решението на ЦИК с касационна жалба пред Върховен административен съд – основно право и човешко, и конституционно; отказаха се да изчистят мъртвите души в списъците, като отхвърлиха нашите предложения; намалиха кворума в комисиите, за да може управляващата партия да си взима сама решенията; няма да има машинно гласуване, за да купят и променят вота; няма да имате и преференции, както ще видите по-късно, една макар и малка стъпка, да избирате мажоритарни личности, а не така омръзналите Ви партии – и това право ще Ви отнемат; естествено, за да Ви манипулират – току-що разрешиха и да се оповестяват резултати в деня на изборите. (Бурни реплики и Уважаеми български граждани! Теоретично законите се приемат, за да бъдат трайни не за едно мнозинство и не за един парламент, законът важи за всички и теоретично би трябвало да е дълготраен, а не да го сменя всяка партия, когато дойде на власт.

Този закон обслужва партията, която е на власт, за да се задържи там, като фалшифицира изборите. Това е днешният Изборен кодекс. Нашата битка днес не е за БСП и не е конюнктурна. Ако следваме само партийния си интерес, ние бихме подкрепили такова нещо, защото днес управляват те, утре ние, ще се възползваме от това. Не, не ни е това целта и не е битката на БСП! Битката ни днес е за базисни ценности в България и в българското общество – свободен избор, прозрачност, публичност, върховенство на закона, свободна воля. Тази битка няма да я спрем дотук в залата. Ако всичко днес завърши с приемане на тези поправки, които ГЕРБ внасят, всичко това внасяме във Венецианската комисия, всичко това представяме пред европейските посланици в България, за да се знае как ще се проведат европейски избори за европейски депутати в Европейския съюз. Нека посланиците да знаят отсега какви избори се готвят – фалшифицирани! Освен това се обръщаме към омбудсмана, която вече изрази позиция, към президента, който днес също е изразил позиция: господин Президент, наложете вето, а ние от парламентарната група ще внесем това в Конституционния съд.

можем да спорим колкото искате по данъчна реформа и по здравна реформа, но нека всички се обединим днес, защото имаме кауза за обединение и тя е – да спрем диктатурата на режима Борисов днес и всяка диктатура на която и да е партия утре. Реплики? Реплика – господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, че госпожа Нинова има право на своето мнение по различните текстове, това е нормално – опозиция, управляващи и всяка политическа сила да изразява своето мнение и концепция по различните въпроси. Това, което е притеснително, и то не само в това изказване, внушението, че изборите ще бъдат фалшифицирани. Те не са минали в залата, ние трябва да бъдем много отговорни към този процес, към изборния процес. Когато доверието в изборите бива нарушавано, тогава демокрацията изчезва, институциите са нелегитимни и обществото изпада в хаос и всички тези български граждани, на които говорите, започват да живеят зле. Това, което Вие правите – без никакви доказателства, защото изборите не са минали, то няма как да имате доказателства, че са фалшифицирани, че са опорочени, почти граничи с атака срещу демократичния ред на страната. Това е основата на демокрацията. Демокрацията е изключително крехко нещо, тя може да приключи за няколко часа буквално. Виждали сме такива такива случаи, и то не в далечното минало, а съвсем наскоро – не в България, слава богу! Но демокрацията може да приключи много бързо, когато изборите станат нелегитимни. Няма значение дали в изборите е имало фалшификации, или не е имало фалшификации, ние ще направим кампанията си върху това, че те ще бъдат фалшифицирани. Защо? Защото знаем, че ще ги загубим.

Репликите са само три, за съжаление.

Безспорно, изборите са великото достижение на цивилизования свят, за това да си избира своите управляващи по легитимен път, през определен период от време, без да се стига до някакви противопоставяния в обществото и по други начини да се свалят правителствата на тези държави. Това, което Вие правите, е много грозно и ще Ви кажа защо. Защото, за да бъдат изборите наистина легитимни, трябва да имаш два основни фактора, които трябва да са изпълнени. Първо, изборите да бъдат проведени проведени по съответния закон и да се спазва такъв, какъвто е, такъв, какъвто мнозинството го е приело независимо дали ми харесва, или не, мнозинството е това, което определя какви ще бъдат правилата. Второ, всяка една от политическите партии да признаят тези избори.

Аз си спомням, когато ГЕРБ загуби президентските избори, това, което ние направихме, и това, което нашият лидер направи, е, че призна изборите, призна загубата и никога не сме поставяли под съмнение избора на Вашия президент

Обявил съм решение, запазете спокойствие. Колеги, има ред, по който се вдига ръка. Така съм забелязал, такова решение съм взел,

уважаеми граждани на България, наши избиратели, наши слушатели! Уважаема госпожо Нинова, събитието от последните две седмици дойде от ЦИК. Ето този доклад, така ще Ви го представя, моля да го погледнете. Не иска да го погледне госпожа Нинова. Това е доклад на „Сова Харис“, на „Сова 5“ АД, изпълнител на обществена поръчка – „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозна цена…“, и така нататък. Дълго е наименованието. Този доклад е от 30 януари до ЦИК. ЦИК е възложител. На 71 страница пише следното: „Венецуела. След като е доставчик на 14 последователни избора във Венецуела, от 2018 г. от 2018 г. „Смарт матик“ прекратява дейността си в тази страна.“ Основната причина е, че на последните избори са фалшифицирани над 1 милион гласа, като преценката за това е на самата компания „Смарт Уважаема госпожо Нинова, с тези милион и половина фалшиви гласове чрез машини е избран Вашият партньор и идейно близкият до Вас Мадуро. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Уважаема госпожо Нинова, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Кирилов, здравият разум, ако го имате, би трябвало да Ви диктува тия дни да мълчите за Венецуела, поне докато не установите как са пристигнали петродоларите тук,

За нас, уважаеми български граждани, Вашето мнение е много по-меродавно от това на ГЕРБ или на когото и да било, лично като депутат. Следващо, във Франция и в Германия не оспорвали изборите. Уважаеми колеги, да сте чули някога, откакто съществуват тези държави, депутат от парламента да е носил чували в нощта на изборния ден, за

Казвам Ви, там никой депутат не носи нощем чували напред-назад, и то от управляващото мнозинство. Що се отнася до атаката срещу демократичния ред. Няколко години подред изваждането на корупция в управлението на ГЕРБ беше определяно като подронване на държавността и заради това даже вкарахте оградата в списък за национална сигурност, за да не излезе истината за кражбите там. Защитата на животните на онези хора от Странджа, които още са живи, не са умрели, го определихте като държавен преврат. Посочването на противоконституционното Ви поведение от наша страна сега определяте като атака срещу демократичния ред абсолютно сбъркана подмяна на истината и на фактите в българския политически живот! Е, с тази подмяна ще се борим, не само сега и тук, и не само по повод на Изборния кодекс, защото току-що борците срещу фалшивите новини родихте няколко. Например, че БСП има мнозинство в Централната избирателна комисия. Главния борец срещу фалшивите новини го няма – Цветанов, за да му кажа в очите: с какви фалшиви новини се бориш, като ти ги пускаш най-много? Вчера съобщавате, че БСП е била назначила ЦИК. Ама ЦИК е избрана от Народното събрание и не е назначена, а е избрана.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, за разлика от Вас, аз съм бил наблюдател на изборите във Венецуела и мога да Ви кажа механизма, по който се гласува във Венецуела, и няма теоретична възможност да бъдат фалшифицирани, защото там има машинно гласуване, в което даже не се използват електронни машини, за да бъдат хакнати. Отиваш в секцията с личната си карта, проверяват те в списъка и отиваш при една маса, където има малко параванче с обикновен касов апарат – каквито ги има в бакалниците, механичен. Отсреща имаш написани партиите: ГЕРБ – 01, БСП – 02, ДПС – 03, гласуваш със съответния вот, който влиза в паметта на машината, излиза малка касова бележка, която е като бюлетина, взимаш я и я пускаш в урната,

сортираш бюлетините и почваш да ги сравняваш с табулограмата, която се е получила от машината. Една бюлетина не може да мръдне и тогава секционните комисии, които са гнездата на фалшификациите, имат само регистративни функции, защото има и наблюдатели, а бюлетините съответно с резултата от табулограмата на тази машина отиват в съответната районна избирателна комисия. Не може и един глас да бъде фалшифициран, защото, пак казвам, машината е механична и няма как да я хакнеш, така че това, което пишат тези уважаеми господа, съм го виждал с очите си. Как се гласува? Вярно е, че малко по-дълго е гласуването, имаше опашки, но не може в никакъв случай да се фалшифицират изборите. Нека да достигнем дотам с машинното гласуване, за да имат всички доверие от резултата и никой да не го оспорва. Предполагам, че това време скоро ще дойде, обаче когато дойдем ние на власт. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за

Благодаря Ви, господин Председател. Ще Ви прочета нещо: „Предлагаме въвеждане на машинно гласуване, чрез което да бъде ограничено контролирането на вота и изборните фалшификации. Машинното гласуване ще спомогне да бъде преодолян субективизмът при работата на секционните избирателни комисии, така че хората да са сигурни, че гласовете им ще бъдат отчетени правилно.“ Това са част от мотивите от 2014 г., с които ние предложихме въвеждането на машинно гласуване. Какво се е променило оттогава досега? Абсолютно нищо в тази насока и затова над 80% от българските граждани смятат, че изборните резултати са манипулирани, че им е оказан натиск за кого и как да гласуват. Тук ми се дадоха някакви примери с Франция и с Германия. Хубаво, само че не знам дали този, който дава примерите, знае, че една промяна в техните изборни правила трае 2 – 3 години, а не както тук, на Правната комисия, за 10 – 15 минути. Там 2 – 3 години се прави една промяна. И ако тази гавра, която Вие сътворихте днес в парламента с Изборния кодекс, се случи там, не жълти жилетки, а сини каски няма да им помогнат. Само че тя се случва тук под Вашата диктатура. Затова аз Ви предлагам да се прекрати с тази агония и да се въведе един член първи в Изборния кодекс. Нататък можете да пишете, разбира се, каквото искате, и той да звучи по следния начин: „Всички видове избори са недействителни, ако ГЕРБ не ги спечели.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, съжалявам, че господин Кирилов напусна залата, но все ми се струва, че водихме този дебат, когато приемахме бюджета на държавата. И тогава точно толкова дълго време и може би точно със същите аргументи спорехме дали едни 50 милиона да бъдат включени в бюджета, или не трябва. И след дълъг дебат, пак извънредни комисии, почивки, ако си спомняте, не го приехте, след което се оказа, че го имало записано някъде в бюджета и че парите за това машинно гласуване са осигурени. Аз и тогава, и сега ще поставя въпроса: някой в тази зала съмнява ли се, че машинното гласуване е пречка за купуване на гласове и че е най-точният начин за отчитане на резултатите? И ако има такъв от останалите народни представители, моля да си вдигне ръката. Някой да има съмнения към машинното гласуване? Ето, колегите от „ВОЛЯ – Български И когато вече всички сме убедени, че трябва да има машинно гласуване, става председателят на Правна комисия, изважда един доклад, който още стои отпред на банката, и казва как във

Ако сме наясно, че искаме машинно, тогава да говорим по другата тема: може ли да се въведат, не може ли, 1000, 2000, 5000? Тук се замеряме с аргументи с това дали е честен вотът при машинното гласуване и когато стане наложително да се въвежда, казвате, че вотът не е честен, те могат да бъдат манипулирани. Няма как хората да ни повярват, че машинното гласуване е честно, ако ние от тази трибуна казваме, че могат да се манипулират. И когато всички, само двама човека вдигнаха ръка, че не вярват на машинното гласуване, тоест би трябвало 238 народни представители да вярват, хайде сега да видим защо не щем да го въведем?! Защото се притеснявате от това да има честен вот! Пари има – 50 милиона има, заложени има за всяка секция. Всички сме съгласни, че това е най-честният вот… ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ, от Някой от управляващото мнозинство да стане и да каже защо не искате. Единственият аргумент може да бъде, че времето до европейските избори вече се скъсява, но за местните избори какво Ви пречи – осем месеца? Не 9000 машини, 99 000 машини могат да бъдат произведени и да бъдат купени, стига да има воля, че изборите трябва да бъдат честни. Но когато искате да ги опорочите, когато искате да ги фалшифицирате, това са Ви част от стъпките. И когато господин Биков казва: „Дайте да видим, да минат изборите и тогава да видим дали са фалшиви!“, не бе, господин Биков, Вие го залагате в Закона стъпка по стъпка, член по член Вие залагате фалшификацията и манипулацията в Закона, както направихте в Закона за обществените поръчки Закон за корупцията, така тук в Закона за изборите правите Закон на манипулацията. Българските граждани не можете да ги лъжете, те го виждат, те го осъзнават и няма как да Ви вярват. Така че нека отсега нататък, понеже има още няколко текста по машинното гласуване, излиза и казва, че не може да се въведе, да каже защо не може. Пак казвам, като се разграничат двете тези – за това, че вотът няма да е честен и за това, че не могат да бъдат. Пак казвам: има пари, заложени в бюджета; желание у 238 народни представители, поне заявено, но при гласуването изведнъж сработва Вашият механизъм за самосъхранение във властта, за да има още време за разпределение на поръчки, постове. Ама направете го по честен начин! Защо Ви е страх? Кажете какво страшно има от явен, честен, прозрачен вот! Направете си програма, изкарайте кандидати, явете се на избори, убедете хората, спечелете ги честно! Защо трябва да ги лъжете непрекъснато? Благодаря Ви.

Аз не съм съгласен с Вас, защото не трябва да искаме или да не искаме. В сега действащия Закон през 2019 г. във всичките секции трябваше да се проведе машинно гласуване. Ако един български гражданин не изпълнява действащия закон, какво следва за него? Санкции, наказателно преследване, глоби, затвор. Ако на един гражданин от ГЕРБ, който е народен представител, законът нещо не му харесва, вместо да го изпълнява, го променя. Затова въпросът не е дали искаме, или не искаме. Тук въпросът е за демокрацията. Когато говорим за режим, имаме предвид точно това.

уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, аз съжалявам, че може би предварително трябва да Ви съобщя новина, но предстои да се гласува тази точка, в която поетапно ще въведем 3000 машини най-малко

Според него венецуелският модел очевидно е далеч по-добър от българския. Във Венецуела няма никакви съмнения за фалшификации, а в България се фалшифицират избори! Само не знам защо тук няма Мадуро и Гуайдо (шум и Съжалявам, станах, за да кажа, че машинното гласуване ще бъде въведено поетапно, и то на доста бързи етапи, а не се

Не е вярно. От 2014 г. е въведено машинното гласуване в Изборния кодекс. Досега вече всичките 12 000 секции трябваше да бъдат с машинно гласуване. Какво правихте тук от 2014-а до 2019 г., та не го въведохте, защото Вие управлявате?! Вие – Министерският съвет е Ваш.

не! Обжалване пред Върховният административен съд – не, няма нужда. Решения с обикновено мнозинство в ЦИК, СИК, РИК, навсякъде, където ГЕРБ и още някоя близичка партия, трапезна партньорка, ще може да си направите всички решения – това е Вашият Изборен кодекс!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Попов, аз Ви благодаря за репликата. Съгласен съм с всички тези неща. Наистина пропуснах да ги кажа, да. Законът е действащ от 2014 г., има пътна карта и сега през 2019 г. трябваше да има 12 000 машини. Така е, господин Биков, прехвърлям към Вас репликата – 12 000 машини. Хайде обаче да си спомним и да се върнем 7-8 часа назад, в 9,00 часа. Вие с какво предложение влязохте в залата, спомняте ли си?

Кажете ми: 30% ли искате да бъдат честни изборите? Защото не искате да бъдат 100% честни?! – от 12 000 машини да има 12 000 машини, а искате 3000?! Защото да пробвате така – как ще стане?! „С 30% още може да издържим.“ Пак няма да издържите. Когато говорите, че искате честни избори, мислете дългосрочно. Заложете си, пак казвам: парите ги има, секциите, сега променяме Закона, променете го така, че да се изпълнява действащия закон във всяка секция. Защото господин Проданов е прав: всеки български гражданин, когато наруши закона, го гонят до дупка, обаче депутатите от ГЕРБ могат да си го нарушават когато си искат и по колкото пъти си искат! СВИЛЕНСКИ: Да, да, тук, в Народното събрание. Точно така, днес го нарушихме десетки пъти. И никой няма да понесе отговорност. Така че сериозно погледнете на този въпрос, защото това са важните неща: избирателните списъци, където тези два милиона след това ги налива… Съжалявам, че го няма специалиста по избори тук, да си водя с него този дебат. Защото много е лесно да ти се сложи емблемата за големия специалист по избори, когато си направил Закона такъв, че навсякъде да го шиканираш. Много лесно е направено така: два милиона повече избиратели, бюлетини, фалшиви протоколи колкото искаш и печелите изборите! Така може да ги печелите още 25 години, само че хората няма да Ви го позволят повече, как печелите изборите, с какви манипулации, а Вие сега го показвате със страха си да въведете машинното гласуване. И ако не Ви е страх, и ако сте сигурни в политиката, която водите, трябва да има 12 000 секции с истински бюлетини, с истински протоколи и с истински избирателни списъци! Това показва силата на една партия. За съжаление, Вие днес този изпит не го издържахте, колеги. Благодаря Ви.

господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Ще започна с това, че аз съм трети мандат депутат. Тук виждам от управляващите хора, които са пети и шести според мен. (Смях, оживление в ГЕРБ.) Мисля, че има, не знам. Лъчо Иванов не го виждам, не знам кой мандат е, май шести,

Отгоре на всичко текстовете в двата доклада са практически до голяма степен идентични, с тази разлика, че срещу един и същи текст в единия доклад пише, че Комисията го подкрепя, в другия доклад пише, че Комисията не го подкрепя. Това нещо е пример как не може да работи Народното събрание и как не бива да се управлява. Затова процедурата ми по начина на водене е към Вас. Този начин на управление не може да доведе до ефективно законодателство. Между другото, той не може да доведе дори до ефективно управление на лек автомобил, ако тези принципи се приложат към някаква друга професия. Ако с това трябва да се управляват елементарни процеси в шивашко производство, Ви казвам, че ризите ще излязат без ръкави. ръкави. Във връзка с това Ви предлагам следното. Затова взех думата сега. Очевидно точката за машинното гласуване ще е дълга. Очевидно рано или късно ще трябва да дадете почивка, защото такъв е Правилникът на Народно събрание. Много моля да направите така, щото веднага в Комисията на господин Кирилов да се задейства администрацията и до края на почивката да обедини двата доклада в един, което е най-малкото, което може да направи, за да систематизира по някакъв начин този диалог, защото току-що стана дума, че в единия документ пише 1000, в другия документ пише 3000. Разбирате ли, тук не става дума за формални разминавания?! Става дума за абсолютно безобразен начин на работа, който показва ниска квалификация. Затова моля да предприемете необходимите мерки, така щото тези два доклада след почивката да се върнат обединени, за да знаем какво гласуваме. Извинявам се: за да знаете какво гласувате. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Изслушах Ви внимателно. Да разбирам ли, че предлагате от името на парламентарна група прекъсване? Ако нямате такова предложение, продължаваме напред. Други изказвания, колеги? Господин Христов,

машинното гласуване, защото съм привърженик на това машинно гласуване. Ще Ви кажа защо съм привърженик – защото присъствах на едни избори като наблюдател, заедно с около 1500 други наблюдатели, където се извършваше машинно гласуване. Оттогава, ако мога да употребя тази дума, съм фен на машинното гласуване, защото смятам, че то предполага към едни абсолютно честни изборни резултати и при него е невъзможно манипулирането на изборите. Сега господин Кирилов и господин Биков обясняват тук как можело да се манипулират някакви машинни резултати. Аз не видях там как може да се случи това. При пълно съдействие на всички политически сили и защото в тази страна нямаше да има опозиция, ако имаше възможност да се фалшифицират машинните избори. Аз ще стигна и до една друга страна – тя е България. България, която от 30 години твърди, че е

в тази зала процентът на тези, които смятат обратното, ще бъде по-малък, но аз съм сигурен, че българският народ смята, че поголовно се фалшифицират изборите в България.

недоумение в хората, когато говорим, че в България се купуват гласове, че се фалшифицират протоколи и така нататък. За чувалите няма да говоря – кой ги носи и кой не ги носи. ги носи. В Закона, в Изборния кодекс и към момента е записано, че от 2019 г. гласуването трябва да е машинно и във всички, около 12 000 секции, трябва да има машини. В бюджета има отделени пари за тези машини – стана ясно от изказването на министъра на финансите. Допреди известно време се говореше как няма

под наем, ако щете, да ги закупим и така нататък, каквото щеш. Така че и този проблем отпада. По-голяма част от българите искат машинно гласуване, за да се сведат до минимум изборните манипулации. Всички сме убедени, че машинното гласуване води до обективни резултати и тогава вече стигаме до въпроса: какви са тогава истинските мотиви мнозинството да не иска машинно гласуване?

Изборния кодекс и сега трябваше да имаме машини. Това че сега ще обещавате, че след години ще има 12 000, а сега само 3000, не е за вярване. Ако някой тук се изправи и каже каква е истинската причина да не въвеждаме машинното гласуване, може би ще се съглася и ще размисля по въпроса. Ще си но не видях някакъв аргумент, освен някакви доклади тук, които господин Кирилов цитира, с незнайно откъде взети данни.

който да е против машинното гласуване, или някакво препятствие за въвеждането на машинното гласуване, ще считам, че истинските Ви цели са други – тоест да манипулирате изборните резултати. Засега Ви благодаря. Ако имате реплики, ще Ви отговоря господин Кирилов. Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Реплика, уважаеми господин Кирилов? Други реплики има ли?

пак казвам, този доклад по никакъв начин не ни беше известен. Ето, показвам Ви доклада. (Показва документа.) Ето! Може да го показвам страница по страница, със снимки. Мога да Ви цитирам всички описани от изследователя, който е правил изследването за Централната избирателна комисия. Това е резултат от възлагане от Централната избирателна комисия.

второ проблемите, трето историята на ползването на машини и да стигнат до един обективен анализ на преимуществата и недостатъците. Умишлено не Ви цитирам цените на доставка на отделните доставчици, не Ви цитирам също определените продукти на няколкото производителя в света на такива машини, ако отделите време и се запознаете, макар и частично, с този доклад, ще видите, че този метод на гласуване извън България печели все по-малко доверие, напротив дискредитира се. Ако говорим за машини и машинно гласуване и говорим за нова тенденция в тази насока, това са машините за сканиране на бюлетини и те се въвеждат в някои от Американските щати. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Друга реплика? Не виждам. Господин Гьоков, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кирилов, да, хубаво – доклад от 150 страници! И какво пише в този доклад? Аз не видях, че машинното гласуване е много лошо. Ако е много лошо, господин Кирилов, защо ще въвеждате 3000 машини? Кажете на българския народ: отлагаме машинното гласуване – никакви 3000, никакви 12 000 няма да има, защото в световен мащаб има настроения срещу машинното гласуване. Господин Кирилов, първо,

Да Ви кажа ли какво каза говорителят на Централната избирателна комисия? Каза: ние не искаме машинно гласуване, защото е невъзможно да доставим машини. Даже ще цитирам: „Ние може да искаме да хвръкнем в Космоса, ама не можем.“

По начина на водене, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля, да обръщате внимание на ораторите от тази трибуна, когато се опитват да интерпретират и да възпроизвеждат лични данни, без оглед на това верни или неверни Освен това, мисля, че освен мен бяха засегнати и колегите от Комисията по правни въпроси, с които действително добросъвестно снощи до късно обсъждахме.

Този доклад е достъпен, виждам, че колегите са технически съоръжени и могат да го ползват и в момента.

как машини не можем да имаме за следващите избори, как трябва въобще да се откажем от машините, но поради големия обществен натиск формално оставиха едни 1000 бройки. тогава, господин Биков беше голям защитник на тезата, че машини не трябват, и си помислих, че го прави с една единствена цел – от колегиалност към своя колега Светослав Иванов, който много трудно ще носи машини

който помогна всички тези чували, които тежаха на господин Иванов, по-лесно да могат да влязат в употреба. Тук ще отворя една скоба: Вашият най голям изборджия

Господин Биков, след като се върна Вашият изборджия господин Цветанов и каза, че ще има кибератаки, би трябвало да сте още по-голям враг на това да се въвеждат машини, но Вие за пореден път си променихте това при Вас е нормално. Спомням си времето, когато щяхте да вкарвате Цветан Цветанов и Бойко Борисов в затвора, когато се въртяхте около госпожа Кунева. В медицината това се казва шизофрения. При Вас не е това, не е заболяване, за което се радвам

Това е Вашата аморална сделка с ДПС, защото Вие управлявате с тях, защото искате да манипулирате изборите, да ги фалшифицирате и да откраднете демокрацията в комбина с ДПС. Такива сте Вие, господин Биков!

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Мирчев, още веднъж си промених мнението, за да мога да Ви видя физиономията, след като въведем машинно гласуване и като Ви победим и с него. Тогава да видим какво ще говорите?! Ще въведем тези три хиляди машини на евроизборите, ще видим резултатите в тези три хиляди секции и тогава ще Ви натяквам за тези резултати до края на мандата на този парламент, защото той ще е пълен. Колкото до моралните квалификации, отдавна съм казал, че с Вас и с представители на Вашата партия не обсъждам морални въпроси, защото не сте ми критерий. Просто не ме интересува какво мислите по този въпрос! Как да Ви го кажа по друг начин?! Обяснявал съм Ви тези неща. Ще Ви кажа обаче и нещо друго. Ако помните 2016 г. – есента, по времето на управлението на този авторитарен режим Вашата партия успя да спечели президентски избори. Какъв е този авторитаризъм, който позволява на опозицията да спечели президентски избори? Знайте едно нещо, питайте и хора, които Ви съветват: никога в последните 30 години, по-скоро винаги в последните 30 години българският народ е имал възможност да свали някого от власт. Винаги! Няма случай, в който българският народ да е искал да свали някого от власт и да не го е направил през демократични избори през последните 30 години, не през последните десет Когато говорите за фалшификации, за манипулации и така нататък, трябва да си дадете сметка, че Вие сте на път да прекъснете тази демократична традиция, която е много крехка. И да дойде наистина авторитаризъм, независимо от коя част от политическото пространство – дали от лявата, или от дясната. Но на мястото на демокрацията наистина идва диктатура. И ако продължите по този начин, дотам ще я докараме! Благодаря. (Ръкопляскания от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

Някак си ми омръзна вече да започвам всичките си изказвания по този начин, но на Вас явно не Ви омръзна да ги чувате по този начин. Тук спорът е дали да има, дали да няма, дали да бъдат 12 хиляди, дали 1200, дали 3000 и така нататък. Нещо, което обаче някак си по-подхождаше да започнем с него, е дали като цяло самото машинно гласуване е, как да кажа, модерна идея, тоест дали е съвременна идея. Господин Свиленски много хубаво зададе конкретен въпрос към всички народни представители, само ние с колежката Таскова вдигнахме ръка. Ще си позволя да последвам примера на господин Свиленски и да Ви попитам: колко от Вас в момента разполагат с мобилен телефон, който е по-стар от четири Двама човека вдигнаха ръка. В тази връзка искам да попитам чисто прагматично, в момента не нападам никого и така нататък, просто разсъждавам на глас и имам честта да го правя във Ваше присъствие: какви ще бъдат тези машини, които колкото и да са модерни сега, след четири години ще бъдат модерни или поне достатъчно работещи и като софтуер, и като хардуер?

Ще си ги купим и след четири години няма да можем да ги ползваме. Започнаха да ни обикалят тук някакви фирми – занаятчийски, които произвеждат някакви машини, и ние сега се чудим дали да не си купим 12 хиляди такива машини. Не съм IТ специалист, обаче съм сигурен, че и Вие, всички тук присъстващи или ако не всички, то голяма част от Вас, са запознати със съвременните технологии този спор само защото Вие трябва да водите този спор, защото нашите зрители по телевизиите ще видят как се води един спор – дали ще изпълним законовата разпоредба и пътната карта от 2014 г., или ще се противопоставим на нея, за да имаме политически доводи да се нападаме по медиите след това. Да, със сигурност ние трябва да изпълним тази законова пътна карта и трябва да въведем машинно гласуване. Защо обаче то да не е електронно гласуване? Да, сега ще кажете: то може да бъде манипулирано, може как ли не. Задавам Ви въпроса: когато извадим флашката от машината в избирателната секция, тази флашка става някак си въображаема, тя става виртуална? Тя стои в ръцете на същите тези хора, които могат да манипулират протоколи, бюлетини и така нататък. бюлетини и така нататък. В работата си съм имал възможност да работя и да разработвам или поне да възлагам разработването на различни проекти, които да обработват бази данни. Всички големи банки съхраняват базите си данни в международни дейта центрове, които са лицензирани. Какъв е проблемът при едно електронно гласуване базите данни да отиват в един такъв лицензиран център, който няма да позволи да бъдат манипулирани впоследствие? Това е практичното мислене, уважаеми колеги! Това е практичното мислене и всичко останало е политическо говорене, което, пак казвам, разбирам защо се прави, но то не е прагматично. Ще се похарчат едни пари, които, знаем, че голяма част от тях ще изчезнат.

брой секции, а нула. Нула такива и да тръгнем в истинското говорене, прагматично говорене, а именно за въвеждане на електронното гласуване, а не на машинното такова.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, явно не сте разбрали каква е разликата между машинното и електронното гласуване. При машинното гласуване, както одеве Ви казах, това е обикновена машина, която е механична, няма флашка, няма как да я хакнеш. (Реплики от ОП.) Има четири действия – събиране, изваждане, деление и умножение.

се икономисват милиони бюлетини. Знаете как е в закона – за всяка една партия, която участва в изборите, трябва да се отпечатат толкова бюлетини, колкото са избирателите. В механичната машина има една ролка и икономията е огромна не се печатат бюлетини, многократно се използва. Няма флашка, няма как да се хакне, но няма как да се фалшифицира – там е проблемът, че при тази механична машина няма никаква възможност да се променя резултатът. В 19,00 ч. излиза табулограмата, имаш резултата, самите секционни комисии, където са гнезда на фалшификации на протоколите и правене на фалшиви бюлетини са изолирани, само с регистративни функции. функции. Това е опасно на машинното гласуване. И не 3 хиляди, трябва да са 12 хиляди. Това не е никакъв разход, защото многократно можете да използвате тази машина. Направете още веднъж разлика между машинно и електронно. Електронното може да се хакне. Освен това, както казват колегите от ГЕРБ, моят приятел Цветан Цветанов го няма тук, давате възможност за хибридни атаки. Не позволявайте, както стана в Щатите – да изберат Тръмп с помощта на Путин и Русия. Затова: за механичното гласуване, а против електронното. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Христов, моята реплика е съвсем кратка и се базира на нещо коренно противоположно на това, което размахва в залата председателят на Правната комисия – колегата Кирилов. Днес излезе становище на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. (Реплики от ГЕРБ.) Точно към господин Христов Общественият съвет, който все пак разбира от това какво са избори и как те се правят, излиза с положително становище за машинното гласуване, в което казва: „Ще позволи да се покаже потенциалът на машинното гласуване за ограничаване на субективния фактор при отчитане на резултатите и намаляване броя на недействителните гласове. Машинното гласуване би оптимизирало работата на изборната администрация“, за която така се безпокоим, „по време на процеса на гласуване и би минимизирало грешките при отчитането на резултатите“. Както виждате, това не е свързано с нищо друго, а с един изключително прогресивен процес по време на изборния процес. Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Христов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Паунов, с цялото ми уважение към Вас,

било те свързани с интернет или не. Всички Вие присъствахте на демонстрация на една машинка, позволих си да я нарека занаятчийска изработка, на която Вие разполагате с един тъчскрийн. Няма как той да бъде механичен. механичен. Нека да не се залъгваме, че тези машини могат да бъдат по-сигурни, когато ги произвежда някой някъде тук в България. Този човек, който е произвел тази машина, може и да си проникне в нея когато и както поиска. и както поиска. Пак да се върна към електронното гласуване. Тогава, когато базата данни се съхранява в един международен дейта център, където си съхраняват данните и банките, тогава вече не може да проникне никой друг, освен самият дейта център. Повярвайте ми, лицензиите и имиджът, който имат тези дейта центрове, им е много по-важен, отколкото кой е спечелил изборите в България. Благодаря Ви.

Това е ясно на абсолютно всички и това беше ясно преди няколко години, когато гласувахме закона. Проблемът в момента е, че ГЕРБ и управляващите Патриоти не желаят изборите да бъдат прозрачни и сега се опитваме по някакъв начин да отложим във времето този проблем. Самият факт, уважаеми дами и господа, е, че за 2017 г. имаме 294 хиляди невалидни бюлетини. Искаме ли тази бройка да я сведем до нула? Ако искаме да я сведем до нула, то тогава наистина трябва да въведем машинното гласуване, защото, уверявам Ви и сами разбирате, че когато е машинното гласуване, няма как бюлетината да бъде невалидна, защото химикалката е излязла от квадратчето, защото било човка или хиксче, а човекът е направил друго, или пък комисията съответно надрасква бюлетините, за да бъдат невалидни. Става въпрос за приблизително 300 хиляди невалидни бюлетини Считам, че е съвсем нормално, ако искаме да има един истински вот, да приемем машинното гласуване. Не разбирам защо е това отлагане – пари в бюджета има. Неслучайно имахме голям дебат, неслучайно от ГЕРБ увериха, че парите са най-малкият проблем, защото и те се борят. Или уж имат евроатлантически ценности, а се оказва, че не е така?! Ами, колеги, оказва се, че не е така! В същото време ни се предлага някаква сделка. Предлага ни се сделка, която от „Движението за права и свободи“ я предлагат на ГЕРБ, и, разбира се, ГЕРБ я приемат. Патриотите, не знам дали ме чухте, „Движението за права и свободи“ отново казва какъв е дневният ред три хиляди гласа, три хиляди машини, след което шест хиляди машини. „Патриотите“ къде са, не знам дали някой ми обръща внимание?! Те самите се забавляват, но „Движението за права и свободи“ предлага три хиляди машини и тези три хиляди машини, благодарение на „Движението за права и свободи“ най вероятно ще бъдат гласувани и одобрени. Тоест може би държавата се управлява от ГЕРБ и от „Движението за права и свободи“. Патриотите отново седят и си разговорят, разбира се. Раздават си с постановления милиони за общини. За Патриотите не знам какво остава, но в същото време в същото време ни се предлага една сделка и ГЕРБ са съгласни на тази сделка. Защо не ги направим още отсега?! Проблемът е, че Вие не искате. Знаете, че манипулирате изборите, и тук няма какво да ни се сърдите, защото самите български граждани смятат, че изборите в България се манипулират. И аз не разбирам защо тогава да не приемем тези машини.

В големите градове – да, ако може в цяла област Стара Загора. Аз съм привърженик на това. В големите градове ли ще бъдат?! За мен лично далаверата става в по-малките градове, където по-лесно се манипулират комисиите и ще настояваме да бъдат в малките градове и малките населени места.

едни хора си прокарват законите, докато Вас въобще Ви няма. След това ще бъде отменено може би и преференциалното гласуване – Вас пак няма да Ви има. Затова ние от „БСП за България“ настояваме да се опомним и още отсега да въведем изцяло машинното гласуване. Колеги, това е най-прозрачният начин, за да няма недействителни бюлетини. Знаем как се манипулират и как се правят недействителните бюлетини от колегите от ГЕРБ.

считам, че това е срамно за една държава, която е европейска, евроатлантическа и в XXI в. Съвсем нормално е, колеги, дори и да отхвърлим предложението

и не знам какво морално право имате да бъдете съдник на нас – Патриотите?! Ние не сме знаели къде се намираме – Вие не знаете! Вашите депутати говорят тук за механична машина със зъбно колело и манивела, и с масльонка. (Смях и оживление.) Вие не знаете къде се намирате! Ама Вие не знаете!

Моето притеснение, господин Стойнев, е, че Вие така се държите като опозиция – определени хора – не всички, с арогантно, надменно държание, нарушавайки непрекъснато Правилника. Пази боже, ако дойдете на власт, какво чудо ще видят българите! Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Заповядайте, господин Ерменков.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 Няма да Ви разберат, господин Стойнев, защото, ако сега приемат машините да бъдат 12 хиляди, това означава, че целият труд, който досега положиха, обсъждайки

Ще има правила, които биха могли да фалшифицират едни избори – да нямаш право да ги обжалваш, и да имаш решение с обикновено мнозинство, което е на управляващите. Машините няма да им позволят

който манталитет е единствено и само в полза на това как да се спечелят едни избори и как да се разпредели една баница, а не как да се защитават интересите на хората. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Трета реплика, уважаеми господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, понеже повторихте на няколко пъти, че правим сделки, приемаме предложения ами, ние явно и с Вас сме направили сделка, защото приехме да отпадне вторият протокол. Това сделка ли беше?! Къде се видяхме с Вас? Вие в управлението ли сте? Защото явно и Вие сте в управлението. По тази логика управлението е на БСП, ДПС, „Обединени патриоти“ и ГЕРБ, и на „Воля“, най-вероятно, защото и на тях им приехме някакви предложения. Понеже ни наричате „авторитарен режим“, ние сме толкова авторитарен режим, че имаме 95 депутати от 240 – даже нямаме пълно мнозинство. Къде го видяхте този авторитарен режим с президент – опозиционер, с лидер на опозицията, който от парламентарната трибуна

Бил съм малък, но съм сигурен, че е така. Едва ли е имало такъв силен опозиционер, като госпожа Нинова, да излезе тук и да каже на Тодор Живков: „Абе Вие ще фалшифицирате изборите, защото ги печелите с 99,9%.“ Това е диктатура, колеги!

съгласете се, че Вие печелите във всички цигански секции, ГЕРБ печелят във всички цигански секции и може би това е единствената причина Вие да не искате машинното гласуване. И това е ясно! Това е факт! (Шум и реплики.) към господин Ангелов – вижте, БСП управлява открито с „Движението за права и свободи“ и не виждам нищо лошо в това, още повече че постигнахме едни изключителни резултати. Във Вашето управление, господа Патриоти, които ръкопляскате, когато „Движението за права и свободи“ получава милиони за техните общини, и кметовете на БСП напускат Сдружението на общините, някои от Вас откриват тоалетни по границите.

да се успокоят страстите, да се изчака вторник – ако трябва на извънредно заседание, защото начинът, по който работи Правната комисия, е изцяло неприемлив, не отговаря на духа на парламентаризма и считам, че от това никой не печели. Така или иначе, рано или късно машинното гласуване, прозрачността ще види бял ден и това няма да бъде в полза на Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.

много значим. Защо е значим? Защото всяка година, когато има избори, управляващите се опитват по един или друг начин да направят изборен закон и в тези изборни правила да се въведат онези техни желания и щения. Колеги, днес се опитваме с

неща, които сме видели от предишните избори, които по една или друга причина пречат на демократизирането на изборния процес. Това е идеята, колеги.

дали живеят в Силистра, дали живеят в Англия – по една или друга причина, изгонени от тази политическа маса, дали живеят в Америка, Вие – от ГЕРБ, ОП и БСП, се обединихте и не дадохте възможност да демократизираме изборните правила в тази част.

страх. Вас Ви е страх от малцинствата. Дясната страна я е страх от ромите, лявата страна разбрах, че ги е страх от циганите,

Тогава защо някой не излезе да каже, че имаше сделка между Вас?! Обединихте ли се с БСП, ОП и ГЕРБ? Ние с наведени глави тридесет години, спазвайки демократичните правила, не можем да агитираме. Да сме Ви казали нещо?! Как видяхте Вие, че само общините на ДПС и ГЕРБ получават тези средства от ПМС? Аз видях, че и общини на БСП получават. Страхът Ви не е в това, колеги, страхът Ви е, че ако евентуално направим така, че въведем поетапно машинното гласуване и там излезе наяве, че дотук – чрез страх, чрез натиск, и ако някой се е опитвал да отива да манипулира гласоподавателя, да отменим, да не дадем възможност на секционните комисии да боравят с химикалките, ако искате, Вие боравете с такаламитите и с гресьорките, Вие пък, ако искате, действайте с електронната си система, но въпросът е всички граждани да са убедени, че гласът им, който са дали за БСП, за ДПС и за ГЕРБ, е опазен и е отишъл точно там. Това е демократичният процес, колеги, за това се борим днес! Не се борим за чисто българския израз „гьонсурат“, както казва господин Валери Симеонов. Не се борим за тези пари, за които виждам, че много милеете и искате да ги вземете, господин Стойнев, защото и Вие бяхте министър на „Движението за права и свободи“ и в момента това, което Вие се опитвате – да насочите стрелите, омразата, да нажежите цялата общественост срещу „Движението за права и свободи“, за да извлечете някакъв минимален дивидент, от който няма да имате никаква полза за обществото, за единението на нацията, за демократизирането на изборния процес, за направата на онзи Изборен кодекс, за който всички да излезем оттук с гордо вдигнати глави. И ако има някой друг отвън, който се опитва да протестира, да му обясним защо го правим в момента така. Тръгнали сте и всявате пак онзи страх, който всявате по време на избори.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Аталай, Вие говорите за демократични процеси. Изборите през 2017 г. за Народно събрание, последните избори бариерата от 3 милиона 420 хиляди 524 гласували е 136 хиляди 820 човека! Вие сте получили 316 хиляди гласа, ОП – 318, ВОЛЯ – 145 хиляди гласа, малко над бариерата. А знаете ли колко са недействителните гласове? 169 хиляди и 9 недействителни гласа в България. Над 4%, над бариерата, и то с 30 хиляди гласа над допустимата бариера за влизане в Народното събрание. Това е всичко друго, но не и демокрация. Когато има машинно гласуване, голяма част от тези недействителни гласове няма да бъдат недействителни, защото председателят на ГЕРБ или който е там председател, обикновено е на ГЕРБ, в последните избори при преброяването няма да казва, че хиксчето е било изкривено лекичко и да го зачита за недействителен глас; или че е леко излязло от квадратчето, но не е навлязло в друго – отново недействителен глас. (Оживление, реплики от ГЕРБ.) Машината не позволява такова субективно третиране – от това тях ги е страх! Аз се надявах Вие да ни подкрепите в това наше предложение за машинно гласуване, но навсякъде, а не само трите хиляди машини в големите секции – там, където и без друго

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, да, наистина бяха времена, когато „Движението за права и свободи“ не подкрепяше ядрената енергетика, пък в същото време бяхте радетели за VІІ блок. Ние пък искахме да отменим плоския данък, но заради Вас не го отменихме – просто такива са коалиционните политики и всеки трябва да се съобразява. Но всичко беше ясно, прозрачно и пред хората! Докато тук в момента е нещо коренно различно – за това говорим ние. Не мога да приема да се сърдите, когато от трибуната се показват факти, да го приемате като някаква агресия и било то заплаха към „Движението за права и свободи“! Това не е, това е по-скоро към коалиционните Ви партньори, които са тук – от тази страна на залата, на които ГЕРБ не им обръщат никакво внимание, съобразяват се с това, което Вие предлагате. И не знам защо се обиждате, че тук говорим за сделка! Аз казвам: защо не са 3500 тези машини, защо да не бъдат 6500? Защо точно 3006, как се стигна дотук? Някой трябва да ни обясни!

по този проблем мълчат – ще видим как ще гласуват. Повтарям, нашето предложение, на БСП – веднага, на всяка цена да има изцяло машинно гласуване във всички секции! Знам, че не Ви харесва, колеги,

от нашата избирателна система. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Аталай, моята реплика е наистина да стане ясно – понеже и Вие, и господин Биков, а и от Патриотите говорим за пазарлъци, да кажем кое е пазарлък. Пазарлък е, когато сутринта заседанието не може да започне, защото има 110 народни представители от ГЕРБ и от Патриотите, а другите ги няма. Конструкцията на управлението е на три крака – няма я, тя е нестабилна.

Това е пазарлък. И тогава ние питаме: срещу какво? Как влязоха с доклад за 1000 машини и след два часа дойде доклад за 3000 машини? Ние, затова че сте приели предложението да отпадне протоколът, както виждате, и първия, и втория, и третия път

благодаря за репликите. В енергетиката има един израз „отместена фаза на мислене“. мислене“. Аз говорих за демократизация на изборния процес – Вие ми говорите за пазарлъци. Когато разберете какво казах от тази трибуна, след като си отместите фазата, по всяка вероятност може да е, след като прекратим тези дебати. И да разсъждавате, и да стигнете до онзи извод, който Ви казах, а той беше: да работим, да демократизираме изборните процеси, да направим така, че хората да отидат да гласуват свободно, спокойно, без страх. Защото всеки, който падне в опозиция, обвинява управляващите, че всяват страх, а когато сте на власт когато сте на власт и се опрете до рамото на „Движението за права и свободи“, тогава виждате, че Движението не е като хората, които правят пазарлъци, а като онези, които стабилизират държавата. Колеги, „Движението за права и свободи“ ако сутринта първия път не се е регистрирало, втория път се е регистрирало, е изхождало не от презумпцията за пазарлък, а от презумпцията, че сме избрани народни представители и като народни представители, избрани от народа, да сътворим онези закони, които ще са в тяхна полза. Иначе е най-лесно. Приветствам Ви Визията, приветствам Ви посещенията, ще видите и нашата програма. Дано в края на краищата да дооформим една обща визия за България, а да не разчитаме на концепцията на Красимир Каракачанов за част част от малцинствата, наречени така. (Оживление.) Колеги, да се върнем към дебата. Господин Христов, предлагам да прекратим разискванията точно по този текст и да преминем към следващите текстове, защото след шест-седем параграфа идва предложението, което смятам, че ще бъде полезно за България да бъде прието, свързано пак с машинното гласуване, и който иска тогава, нека пак да вземе думата. Мисля, че вече изказванията от страна на опозицията, особено пък от страна на управляващите – днес не се спирате.

пише: „Ако секцията, определена за машинно гласуване“ – въпросът е: кой определя? Не определя законодателят, не определя Народното събрание. В тази хипотеза българските граждани са оставени на произвола на администрацията – тя ще каже кой, закон всеки да има право да гласува с машина. Администрацията ще реши кой ще има този късмет наистина да гласува с машина и кой не. Тъй като дебатът протече в духа на делегитимацията на изборния процес, във взаимни обвинения кой е по-виновен за тази делегитимация, колеги, поставете се на наше място. Преди малко говорехте за Франция – как във Франция хората правели това и онова. Като юрист Ви казвам и като човек, който е живял в друга държава такъв законопроект се приема с години, такива промени са плод на години обсъждания и труд от страна на експертите. В България това се направи за една вечер. Макар Кодексът да е приет преди години, чак снощи вечерта експертите умуваха къде щели да приберат 12 000 машини. Кажете с ръка на сърцето: професионално и отговорно ли Ви се вижда за изборния процес да се мисли вчера, до през нощта, къде сме щели да прибираме изборните машини? И помислете си: ако такива промени и отмяна на демократични права, отмяна на преференциален вот, отмяна на актове, които стават необжалваеми, ако това се беше случило във Франция, и то гласувано на комисия от пет души, полузаспали през нощта, пет души, които на коляно решават кое да бъде и да не бъде, как биха реагирали френските граждани? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. Има ли реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Понеже пак на едро се заговори – преди няколко изказващи се господин Стойнев ни обвини, че – защото като обвинение прозвуча, че във всички цигански секции ние печелим. Не че чак толкова ни заболя от това изказване, но то е симптом за това как ги карате нещата на едро и как ги генерализирате, без те да са верни. И ще Ви дам примери. Президентските избори през 2016 г., които според Вас са единствените честни избори в последните десет години, проведени по времето на управлението на ГЕРБ,

гласа! Купени ли са тези гласове? Чули ли сте ГЕРБ да излезе три дни след изборите и да каже: те купиха циганските гласове в Самоков. Не сте чули, защото никой не го е казал. Никой не го е казал! Напротив, ние три дни след изборите вече казахме: поздравяваме новоизбрания господин президент и се надяваме той да бъде обединител на нацията. През 2017 г. – организирани избори по време на служебното управление: Самоков – 136 гласа за ГЕРБ,

След това обвинения за господин Генов за купуване на гласове! (Шум и реплики.) И тогава не сме казали, че сте купили тези гласове, защото не сме имали доказателство за това. Но и не сме плакали, че някой ни е фалшифицирал изборите! Напротив, излязохме и казахме: през 2016 г. ние сме виновни за това, че загубихме, ние не сме разбрали нещо. Нещо не сме усетили в българското общество. И затова спечелихме 2017 г., не заради фалшификациите. Защото, ако говорите, че тогава е имало фалшификации, обърнете се към господин Радев, той беше тогава управляващ тази държава и той имаше контрол върху секциите, на всичкото отгоре с Централна избирателна комисия, избрана по време на Ваше управление. Затова още един път ще Ви призова да бъдем по-умерени поне в този дебат, когато става въпрос за Изборен кодекс и за избори. Да бъдем поне по-точни! Няма лошо да подлагаме на критика всеки текст, няма лошо да изразяваме позиция, но да кажеш, че наличието на машини или неналичието им вече е фалшификация – има държави, в които няма машинно гласуване и не става въпрос за фалшификация. Това не е фалшификация само по себе си, това е технически метод. Да, той може да бъде добър, може да има някакви рискове, недостатъци, плюсове, минуси и така нататък, но това е технологичен процес. Това не е политически въпрос сам по себе си. А тук се правят политически изказвания и се оспорва легитимността на изборния процес – нещо, което наистина стига безпрецедентни нива. Лошото е, че това е част от Вашата предизборна кампания, което ще продължи до европейските избори.

Защото хората не искат фанатици във властта. Те не искат да ги управляват скандални хора. Те искат спокойствие. Това искат хората. Искат стабилност, искат предвидимост, а не люшкане от едната страна в другата, революционери, Мадуризация, както казаха някои. Не искат Мадуризация! Не искат избори, както господин Паунов предлага да ги правим като във Венецуела. Ами не искат това! Искат, като отидат, ако не харесват управлението, да гласуват против него. Случвало се е в къде-къде даже по-стабилни мнозинства. В 2001 г. управлението на СДС – пълно мнозинство, 137 депутати в парламента, съдебна власт, какво ли не, и накрая НДСВ с мнозинство в парламента!

и господин Иванов. Аз съм ги записал. Така бяха обявени. (Шум

ние?“ Честно казано, моят личен политически опит показва, че включително в системни партии като БСП често пъти не е много лесно да определиш кои сме ние. Обаче пък точно Вие да ми раздавате правосъдие по този начин, да кажете: „Ние печелим, Вие загубихте!“, аз искам пък да Ви питам: а Вие като спечелихте през 2017 г., Вие ли спечелихте през 2014 Вие! Къде бяхте 2014 г., къде бяхте преди това? Не сте там! А кои сме ние, кои сте Вие? Вие всъщност кои сте точно, Вие лично? Вие участвахте ли 2014 г. – от коя страна на изборите?

губили сме избори, печелили сме избори. Вие специално от коя страна на барикадата бяхте през 2017 г. и през 2014 г., че раздавате правосъдие и морални оценки? Кои сме ние и кои сте Вие?

Дотук с купуването на гласове. Вие преценете – кой е купил един милион и кой е купил 150 хиляди? Или поне да бяхте дали пари на тези хора все пак за изборите, а Вие искате така, служебно, да си ги спечелите, пишейки си Кодекс! Това правите в момента. момента. Недейте да съпоставяте президентските с парламентарните избори! И да, има държави, където има хартиено гласуване, но там хората вярват в политиците си. В една къща кога се слагат решетки на прозорците? Когато има крадци отвън. Ние затова Ви предлагаме машинно гласуване. Това са тези, образно казано, решетки срещу този вот, който Вие предричате тук и който ще стане в Изборния кодекс. Абсолютна липса на всякакви правила! Абсолютна липса! И Вие ще имате служебна победа. Това Ви е целта! Това Ви е целта и си го правите – всеки ден, постоянно, във всички закони и сега, последно, в Изборния кодекс. А по отношение на циганските гласове – тези две секции, където ги цитирахте, сигурно много Ви боли, че там сте загубили. Явно, не са Ви излезли точни сметките! Благодаря. Господин Председател! Колега Биков, взех тази реплика, подбуден от Вашето изказване, а именно какво искат хората. Ами, хората го показват от толкова много години Каква система ще изберем и каква подмяна и в какъв етап ще подменим машините – ще се види, че резултатът ще е пак трагикомичен за партията отляво. Не знам защо тук излизат и се обясняват ръководителите на щаба на тази партия? Толкова ли нямат доверие в своя предизборен щаб, че искат да заклеймят изборите отсега като предизвестени? Явно такова доверие и самочувствие имат като ръководители и организатори на изборния процес!

искат хората, за да им се повишават доходите, както се повишават в последните години. Защото виждаме инвеститорите, които идват в България, виждаме международните институции и рейтингови агенции, които в последните две години на три пъти повишиха кредитния рейтинг на България от перспективен в положителен, и той именно идва от това, че не е стабилна само икономическата среда, ами и политическата такава. Затова колегите отляво, които Ви репликираха одеве, не можаха да се изразят и да кажат, наистина да отговорят, защо тази разлика – аз пак ще Ви попитам, защото не можах да чуя добре разликата – от 20 на 1000 гласа ли беше, и там тези граждани, които са гласували, толкова демократично ли са били настроени

уважаеми граждани! Господин Кутев, това е основополагащ въпрос – кои сме ние, кои сте Вие? На първо място, смятам, че всички сме българи, така че деленето на „ние“ и „Вие“ е по принуда на демократичната система – в различни партии сме. Ако въпросът Ви е къде съм бил – както беше и въпросът, от 1996 г., когато са съзнателните ми години, тогава бях на 16 години, аз съм бил винаги част от десницата. Винаги! (Шум и реплики.) Винаги! Между другото, една от причините е Вашата партия, защото тогава моето семейство, което е обикновено семейство, живееше с десетина долара на месец. Така живеехме. И оттогава аз винаги съм бил част от десницата. След това съм бил с консервативни убеждения. Моята десница спря да бъде и десница, и да бъде и консервативна! Изчезна! И сега има десница. Отново. И това е ГЕРБ. Аз пак съм в десницата, не съм в БСП.

За служебната победа и репликата на господин Попов – още данни. „Факултета“ – 3 секции печели ГЕРБ, 13 секции печели БСП. Купени ли са, не са ли купени?! Пак казвам, няма да обсъждаме това, не е в това въпросът. (Шум и реплики.) Не е в това въпросът. Ще видим и на машинно гласуване – дано и там да сложим машини – да видим кой печели, кой губи. Призивът ми към Вас – и не искам да се заяждам, защото наистина този дебат е друг. Не е въпрос да си правим шеги и закачки, кой бил – оставете ме и мен. Знам, че не ме обичате. А и не държа на това. Важното е все пак да имаме едни червени линии, които да не прекосяваме. А започваме да ги пресичаме не само по отношение на Изборния кодекс. Пресичаме линии почти всеки ден вече и това няма да доведе до добро нито Вас, нито нас, и най-вече българските граждани. Това е проблемът. Какво говорим тук – едва ли има и чак такова голямо значение. За господин Иванов ще кажа, че както винаги, е обективен. Благодаря Ви, господин Биков. (Шум и реплики.) Преди да дам думата за лично обяснение, господин Стойнев, преди да дам думата и на господин Аталай, ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол за 15 февруари 2019 питане Разисквания по питането на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки. Отговори на въпроси и питания: - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на 5 въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; Стефан Бурджев; Станислав Владимиров; Веска Ненчева; и Севим Али; министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Йорданов; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Донка Симеона, два въпроса; и Ирена Анастасова и на едно питане от народния представител Таня Петрова.

на 27 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски и Иван Валентинов Иванов; - министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Димитър Данчев; и на едно питане от народните представители Драгомир Стойнев и Димитър Данчев; министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев; и Милена Дамянова; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватев; Георги Михайлов и Илиян Тимчев; и Иван Ченчев, и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова, Виолета Желева и Георги Гьоков; Михаил Христов и Теодора Халачева, и Валентина Найденова; и на едно питане от народния представител Георги Гьоков; - министърът на туризма Николина Ангелкова на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев; - министърът на земеделието и храните Румен Порожанов на три въпроса от народните представители Румен Георгиев, Светла Бъчварова, Николай Иванов, Иван Генов; - министърът министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева; - министърът на културата Боил Банов – на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Красимир Янков. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на един въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Цецка Цачева. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.

че сте стриктен човек, но когато е предложено прекратяване на дебатите по тази точка и Вие след това да започнете да четете съобщенията за другия ден, останаха хората с впечатление, че ще закриваме заседанието. Моята молба е да не давате повече думата, докато не подложите на гласуване процедурното ми предложение, защото някои хора вече се взеха... къде остана господин Чърчил тук?

ако искате да сме сериозни, дайте да спазваме правилата на Народното събрание. Подложете на гласуване моето предложение, моята процедура,

101, против 47, въздържали се 3. Предложението е прието. Имате думата за лично обяснение, уважаеми господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. За съжаление, не виждам уважавания от мен господин Биков, защото той той каза една статистика, от ГЕРБ му ръкопляскаха, но наистина това е може би изключението от общите правила и принципи, защото в две секции БСП са били преди Вас. Явно много, много Ви е заболяло. Но когато гледам особено и господин Христов знае, надявам се, че и господин Биков от краткия си скромен, творчески опит, пребивавайки в Стара Загора

де факто им срутиха къщите, но ромите прогледнаха и повярваха в евроатлантическите ценности на Политическа партия ГЕРБ. Нали така, колеги? Затова наистина са обясними тези резултати. Сега, колеги, ако искате българският народ да иска стабилност и да вярва, най-вече това е да повярва е лично обяснение. Защото най важното е да се спазват законите. Когато имаш закон, който повелява, че трябва да имаш машинно гласуване, то трябва да го има.

По начина на водене, господин Председател. Господин Председател, личното обяснение е за мен, а и по Правилника в този парламент, едва ли се включва ръсенето на лъжи от тази трибуна.

търсещи единствено и само провокацията в изказването на нашите колеги, господин Председател, особено когато се отнася до Вашия град. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Както можахте да чуете, аз реагирах, защото… Лично обяснение и Вие – заповядайте, господин Паунов.

аз съм бил тогава наблюдател на избори. Уго Чавес спечели изборите със 78% и никой не протестира. Миналата година през месец май Мадуро печели изборите

Господин Паунов, седнете! Колеги, закривам разискванията.

Един момент само.

къде сме, защо сме, тъй като от тези спорове, които водихме досега, от този начин на правене на доклади с допълнителни странички и качени от един на друг, загубихме ориентация. Затова Ви моля още един път – нека да прегласуваме, но да знаем какво и Вие да обясните, ако не можете Вие, поне господин Кирилов да го направи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Господин Кирилов – за обяснение ли? Но

Уважаема госпожо Председател, аз още преди 40 – 50 минути направих процедурата, която е свързана точно с това, което се случва в момента. Никога не съм виждал досега такова гласуване с двата доклада. Тогава Ви предложих, не исках почивка за групата. Това, което исках тогава, е сътрудниците на Комисията да вземат да обобщят двата доклада в един. За мен за тези 40 минути можеха да бъдат събрани двата доклада и в момента да работим по един. Това прехвърляне на текстове от едното на другото, пак Ви го казвам, срещу един и същ текст в единия доклад пише, че Комисията го подкрепя, в другия пише, че Комисията не го подкрепя. Срещу един и същ текст тук на едното място пише, че искате хиляда, а на другото, че искате три хиляди машини. Не може да се работи така. Никога това Народно събрание не е работило по този начин.

Току-що приключи гласуването по параграф, номериран с 10, който става 11, по отношение на чл. 206, ал. 1 от основния доклад, колеги. Преминаваме към

по отношение на чл. 212 – имаме текст на вносител. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Параграф 10 отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция

с по-малко от 300 избиратели при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Днес все пак е Свети Валентин, Трифон Зарезан – стана 18,00 ч., лозята не зарязахме заради тези дискусии днес.

днес. От името на нашата парламентарна група предлагам да бъде прекратено заседанието, да продължим утре или на извънредно заседание във вторник. Това, което правим, е напълно излишно в момента. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Ще подложа на гласуване Вашето предложение. Моля, режим на гласуване по предложението, което направи господин Вигенин.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Сутринта излизах с два доклада в ръцете. Третият, който дойде, вече нямам с коя ръка да го хвана.

При многото изказвания преди малко по отношение на машинното гласуване чухме за личния живот на някои колеги, за партийните сделки на други, емоции – много интересни неща. Ще Ви обърна внимание на едно нещо. Пари в бюджета за машинно гласуване има! Факт, който се научи няколко пъти, първо при гласуването на бюджета. Сега ние разбираме, че е възможно още пролетта, за първите избори да имаме 3000 броя, което означава, че е възможно те да бъдат изработени. Остава абсолютно неразбрано защо отменяте принципа, който действа в момента в Закона, а именно повсеместно, във всяка секция да има машина и както предлагат колегите – да е само машината. Защото, когато има лист и химикал, правите фокусите. Когато няма лист и химикал, има машина, фокуси няма. Сто, 110 и 120 пъти ще Ви го кажа с надеждата, че най-накрая ще дадете някакъв логичен отговор: защо пролетта може да има 3000 машини, а има пари за 12 400 и не са 12 400? Защо приемаме текстове на час по лъжичка? Приемането на 3000, 6000 – това е пазарлък. Пари има за 12 – хората казаха ясно вчера, че могат да произведат 12,

Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

имаме предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

Извинявам се, госпожо Председател, но аз имам въпрос към господин Кирилов. Наистина не разбирам, сигурно аз съм се объркал, обаче ние току-що гласувахме § 12

Това нещо влиза в съда одма и там пада, без да съм юрист Ви го казвам. Господин Кирилов, не знам как ги бъркате тези работи – спрете се и си изчистете текстове, защото по този начин това заседание ще трябва да се прави наново и ще Ви го върне не президентът, дето се вика, ако народът не Ви го върне, пак е добре.

Процедура – господин Цонев, заповядайте. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател. Доколкото възникват въпроси все пак: от кой текст, от кой доклад, бих искал да помоля председателя на Комисията, който докладва – той правилно съобщава по Основния или по Допълнителния доклад, да съобщава параграфите както както е редно – по вносител, с предложенията. На новите параграфи не се съобщава номерацията. Съобщава се: „Ще бъде преномериран след приемането на Закона.“ Това е работа на тези, които оформят закона, след като бъде приет. Няма как в хода на приемане на Закона кой параграф става с два напред или с два назад, защото в хода на Закона непрекъснато отпадат или се появяват нови текстове. Предложението ми е такова: за да няма неяснота,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Във връзка с процедурата на господин Цонев подчертавам, че винаги се стремя да следвам сигнатурата по доклада, както е по вносител, за да може, първо, да следваме парламентарната практика, второ – да имаме достатъчно данни, за да се ориентираме по отношение на конкретните текстове. на конкретните текстове. Продължаваме към следващата разпоредба, в която да подкрепим предложението на госпожа Корнелия Нинова по основния доклад.

По основния доклад, колеги, § 11 по Основния доклад

§ 12 от Основния доклад по отношение на чл. 214 – текст на вносител. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

В чл. 215, ал. 1, т. 7 се изменя така: „7. формуляр на протокол на секционната избирателна комисия; фабричният номер на протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва; формулярът на протокола се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия и се разпечатва след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата на протокола;“. Изказвания? Не виждам изказвания. Гласуваме създаването на нов § 12, който Комисията предлага,

Уважаеми господин Председател, за пореден път, свързано с почивката, предлагам нещо, което е ясно. Току-що докладчикът прочете § 13, а госпожа Караянчева прочете § 12.